Можемо проводити реєстрацію? Ще просять почекати 20 секунд. Будь ласка, займіть робочі місця. Отже, колеги, прошу провести реєстрацію для участі в ранковому засіданні Верховної Ради України.

Зареєстровано 350 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги! Сьогодні відзначаємо справжнє українське свято – День Збройних Сил України. В цей день ми згадуємо кожного українського воїна. Глибока подяка і шана сучасним українським лицарям, які в цю хвилину захищають нас з вами та мирне життя у всій країні. Здоров'я вам, воєнної удачі, надійного плеча побратима і нехай кулі оминають вас. Перемоги вам наші воїни і у сім нам! Слава Україні! Шановні колеги, хочу вам повідомити, що із запрошених нами осіб підтвердили свою участь керівники відомств: керівник Служби безпеки України Василь Сергійович Грицак; керівники САП і НАБУ повідомили, що вони у відрядженні і не зможуть прибути на засідання Верховної Ради України.

щоб ми заслухали їх о 12:30. А до 12 години у нас стоять законопроекти великої ваги, до підготовки яких ми довго готувалися. Це питання, які стосуються протидії домашньому насильства. Перевага цих законопроектів полягає у тому, що їх підтримує весь зал, весь зал і всі фракції у цьому залі. І у нас може не бути іншого шансу, щоб ми змогли їх розглянути. І тому, колеги, є пропозиція, щоб ми після виступів народних депутатів змогли блок питань соціального захисту дітей-інвалідів, протидії домашнього насильству проголосувати до 12 години. А о 12:30 я запрошую до слова Василя Сергійовича Грицака. Єдине, що ми будемо виділяти менше часу, ніж це було вчора, бо вчора це було дуже багато часу, щоб ми змогли протягом півтори години, від 12:30 до 2 години заслухати і Грицака і дати заключне слово Юрію Віталійовичу Луценко, бо, на жаль, вчора я його не попередив про необхідність заключного слова. Приймається така форма роботи? Тому, колеги, зараз півгодини виступи від народних депутатів, потім півтори години для проходження законів, які передбачені порядком денним по захисту дітей-інвалідів і протидії домашньому насильству. Тому усіх колег, хто хоче взяти участь в обговоренні, нагадаю, сьогодні запис народних депутатів, а не фракцій, хто має бажання взяти участь у виступі, я прошу провести запис. Будь ласка.

До слова для виступу запрошується Галасюк Віктор Валерійович. Шановний Андрію Володимировичу! Шановні колеги народні депутати! Вельмишановний народе України! Наші з вами податки сьогодні великою часткою працюють на розвиток економіки інших країн, створюють робочі місця і платять заробітну плату в інших країнах. Чому? Тому що сьогодні система державних закупівель побудована так, що вона дуже сильно зорієнтована на імпортну продукцію. 275 мільярдів гривень на рік витрачається через систему державних закупівель, це наші з вами податки, це шалена сума, це 12 відсотків ВВП України. Частка імпортної продукції або продукції з великої імпортною складовою в державних закупівлях за оцінкою експертів 38 відсотків. Для порівняння. Цей показник в США та в Японії менше 5 В Євросоюзі це в середньому 7 відсотків, а у нас 38, вдумайтесь, понад 100 мільярдів гривень щороку вимивається на імпортну складову при державних закупівлях. Більш того, коли ми купуємо за кордоном ту продукцію, яку сьогодні Україна виробляє сама або здатна виробляти сама це означає, що ми добровільно дотуємо інші країни, ми самі накладаємо на себе економічні санкції, створюємо робочі місця в інших країнах, коли українці сидять без роботи і навіть не сидять, а їдуть за кордон працювати, щоб заробити там 300-400 євро, щоб вижити, щоб зробити переказ своїм родинам. Руйнують свої родини заради виживання. Хіба це правильна економічна політика? Так працює, тому що сьогодні законодавство передбачає, що на тендерах є один по суті критерій – ціна. 99 відсотків тендерів відбуваються за ціною. В США і в Євросоюзі не так. Наприклад, у Великобританії, у Франції, в Голландії, менше 10 відсотків державних закупівель відбувається за ціною, бо там враховуються інші фактори, в тому числі гарантія, в тому числі якість, місцева складова. Команда Радикальної партії ініціювала історичний законопроект "Купуй українське, плати українцям". І ми надзвичайно вдячні понад 30 народним депутатам з усіх фракцій і груп парламенту, хто підтримав цю державницьку ініціативу. Ми пропонуємо зробити державні закупівлі на основі багатофакторної моделі з обов'язковим врахуванням місцевої складової. Так воно має працювати. У США з 1933 року діє Закон "Купуй американське". Згідно цього закону спробуйте продати на державних закупівлях США продукцію, яка має менше 50 відсотків локалізації. І там пряма цінова перевага – 12 відсотків для американського малого виробника. Ми з Олегом Ляшком і однодумцями пропонуємо 25 відсотків переваги цінової для української продукції. Таким чином, заставимо наші з вами податки працювати на українську економіку, створювати робочі місця… Дякую вам. Народні депутати Лозовой Андрій і Кириченко Олексій, двоє депутатів передають слово для виступу Ляшку Олегу Валерійовичу. Тому прошу зняти Лозовой і Кириченко, і шість хвилин Ляшку. Приготуватися Мусій після нього. Олег Валерійович, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. В першу чергу я хочу привітати захисників нашої Вітчизни, нашої рідної України із святом Днем захисника Вітчизни. Команда Радикальної партії щиро, доземний уклін волонтерам, захисникам, добровольцям, всім героям, які зі зброєю в руках в руках стримують ворога, які кують перемогу в тилу, забезпечуючи харчуванням, обмундируванням, технікою – це працівники військово-промислового комплексу, військових підприємств, усіх тих, хто працює на перемогу. І це ключове, хочемо мати сильну країну, маємо перемагати. Для того, щоб перемагати, в першу чергу треба бути сильними, для того, щоб бути сильними, треба розвивати економіку. Я хочу звернутись зараз до українців і сказати надзвичайно важливі речі. Вчора цілий день говорили про Саакашвілі, позавчора, завтра і так далі. Тисячу разів скажи "халва", у роті солодше не стане, ніякий Саакашвілі не дасть вам роботи і зарплати, ніякі потрясіння не зроблять сильною країну. Люди добрі, почуйте! 26 років ходимо по колу, одна колотнеча, то були революції з періодичністю в 10 років, тепер уже щокварталу революції збираємося проводити. Що нам треба: революції, чи робочі місця, чи зарплати, чи пенсії, чи медицина, чи освіта, чи достойне життя українців? В результаті оцих всіх революцій більшість людей вже мріє жити поза межами країни, тому що будь-яка революція повинна переслідувати одну мету: сильна країна, достойна Україна, багата Україна і достойні українці. Коли авантюристи як Саакашвілі і його посіпаки, які сидять в тому числі і тут в залі, коли влада, яка привела цього Саакашвілі до України, коли вони на гроші Кремля роблять чергові революції, за що вони б'ються? Вони б'ються хіба за ваші робочі місця, чи за те,щоб корови були в українських селах, чи за те, щоб у пенсіонерів були достойні пенсії? Ні, вони б'ються за себе, вони б'ються за владу і ціна цієї боротьби – це майбутнє країни, майбутнє кожного з українців. Замість того, щоб учора цілий день вимагати і розв'язувати проблеми підвищення добробуту українців, розглядати бюджет, шукати варіанти підтримки національного виробника, говоримо за грузинського зайду, який стрибає, як психбольной, по кришах. Я в дитинстві мультфільм про Карлсона дивився, тепер нового Карлсона ми дивимося. Це як треба принижувати грузинів, наших братів, будучи Президентом Грузії, стрибати по київських кришах, як треба принижувати українців, як треба принижувати себе. Ми говоримо закон один для всіх, так кожен має відповідати. Спецслужби вчора, Генпрокурор продемонстрували докази, що банда Януковича фінансує акції державного перевороту в Києві. Якщо ти не винен, іди, як кожен з нас, в суд і доводь свою невинність. Проти мене порушили кримінальну справу півроку тому, я вважаю, що справа сфальсифікована, справа порушена незаконно, але я пішов на допити, моя мама пішла на допити, мої рідні пішли на допити, я не плигав, як хворий, по кришах, я на допити пішов. І я готовий де завгодно доводити, що це сфальсифікована проти мене справа. Ми говоримо закон один для всіх, так всі повинні відповідати перед законом: і Ляшко, і Порошенко, і Саакашвілі – кожен, хто має звинувачення, іди в суд і доводь необґрунтованість цих звинувачень, іди і борись, а не проривають кордон за гроші Курченка, топчаться по Конституції, топчаться по закону. Люди добрі, українці, який дурак сюди прийде, принесе інвестиції, створюватиме робочі місця, підніматиме вам зарплату, коли тут хаос, беззаконня, бардак, анархія? Там де хаос, там немає економічного розвитку, там, де немає економічного розвитку, там немає сильної України, там, де Україна бідна, нещасний кожен українець. Тому що, на відміну від Саакашвілі, в нас немає в Голландії житла чи в Америці, нам немає куди поїхати. І тому я хочу, щоб моя рідна країна була багата і сильна, тому що мені немає куди їхати. Багата і сильна моя рідна країна буде за однієї умови, коли ми з вами доб'ємося підвищення пенсій, підвищення зарплат, захисту вітчизняного виробника, коли ми більше продаватимемо своєї продукції, коли ми будемо енергетично незалежні, коли ми менше купуватимемо газу, коли ми менше купуватимемо імпорту, коли ми більше зароблятимемо, тоді буде сильна країна. Не тоді, коли грузинські вбивці і бомжі за гроші Януковича і ФСБ влаштовують революцію в Києві, а тоді, коли українські металурги, українські шахтарі, українські будівельники, українські селяни, українські вчителі, лікарі матимуть роботу, зарплату і майбутнє для своєї країни. Звідки буде майбутнє? З неба не впаде, ніякі саакашвілі, порошенки і всі інші не дадуть цього майбутнього. Наша… в наших руках наше майбутнє, це наша робота. Тому я закликаю всіх вас, дорогі українці, боротися за економіку, за Україну, за зарплати, за пенсії, за своїх дітей, а не за всяких придурків. Доброго дня, шановні народні депутати! Я хочу привернути увагу українського суспільства і всіх вас до того за що ви голосуєте, сповідуючи ті псевдореформи, які відбуваються в Україні. Найкраще показником того, що насправді ми приймаємо, є робота з виборцями. Так ось був час, два тижні працювати у мене працювати з моїми виборцями. І, знаєте, від того одного шоку, від псевдореформи пенсійної, де пенсіонери отримали додаток до заробітної плати в 100 гривень, а деякі взагалі отримали по 20 і 30 гривень, і таких 85 Перейшли до іншої реформи, яка стосується злиття двох фондів соціальних. Так от злиття соціальних фондів призвело до того, і прийняття відповідних рішень нашим урядом, що шахтарі на моєму рідному окрузі, а це 124 округ, Сокальщина і Червоноград, які забезпечують енергетичну безпеку України, вимушені бути позбавленими доплат не тільки до пенсій, а до регресів. Ті інваліді, які пропрацювали по 15, 20 і більше років і здобули професійні захворювання, Фонд соціального захисту, виявляється, їм з минулого місяця відмінив індексацію соціальних виплат. В якій країні таке можливо? Здається, тільки після оцих псевдореформ, які приймає наш парламент. Окрім того на зустрічі з головою Фонду соціального захисту в Червоноградському відділенні виявилося, що уряд хронічно недофінансовує і вже протягом півтора року не фінансується фінансується податок соціальний, єдиний соціальний внесок не сплачується шахтарями. Так от з 1 грудня повідомив Фонд соціального захисту, що будуть припинені виплати не тільки регресу шахтарям, а будуть припинені виплати по догляду за дитиною, будуть припинені виплати лікарняних листів. Скільки можна наступати на одні й ті самі граблі? Я прошу мій виступ вважати депутатським зверненням, черговим, тому що був оголошений депутатський запит, до речі, нещодавно з трибуни Заступником Голови Верховної Ради, і на цей депутатський запит прийшла відписка від Міністерства соціальної політики, яка спустила цей депутатський запит по питанню виплат регресів шахтарям і заборгованості шахтарям за регреси, знову на цей фонд, який їм не платить. Так ось, шановний пане міністре Рева, шановний Прем'єр-міністре зверніть увагу, будь ласка, і дайте відповідь особисто, що ви негайно зробите для того, щоб виплачували лікарняні шахтарям для того, щоб виплачували допомогу по народженню дитини шахтарським сім'ям і, взагалі, перестати знущатися псевдореформою над українським народом. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний, будь ласка, виступаючий це Іван Крулько, просимо вас до слова. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". 24 грудня відбудуться чергові вибори в об'єднаних територіальних громадах, і що найсумніше, що ці вибори показують до чого готується влада, як застосовується адмінресурс, як не допускають людей до виборів, як вибори перетворюються на суцільну фальсифікацію. Я хотів би привести сьогодні з цієї високої трибуни один тільки приклад: Таїровська об'єднана територіальна громада, Одеська область. На вибори йде представник "Батьківщини" Хасаєв Хасан, який має найвищу довіру у своїй громаді, і 23 кандидати від "Батьківщини". Він може там перемогти, але є охочі відібрати землю, землю об'єднаної територіальної громади. І до чого вдаються? А вдаються до того, що міграційна служба – уявіть собі! – позбавляє Хасана Хасаєва громадянства України, людини, яка 40 років проживає на території України. Мета одна: щоб він не зареєструвався, щоб зняти з реєстрації весь список від "Батьківщини", всі 23 депутати, і це рішення міграційної служби моментально виконує контрольована владою територіальна доби, яка називається "жити по-новому", доби, яка називається "після Революції Гідності". Вчора відбувся суд. Суд відбувся, коли туди прийшли люди з цієї громади, які прийшли його захистити. І суд змушений був прийняти рішення і зобов'язати територіальну комісію негайно відновити його реєстрацію як кандидата кандидата на голову територіальної громади. Це рішення до цього часу не виконано, на жаль. І ми вимагаємо як "Батьківщина", щоби негайно було виконано рішення суду, і Хасан Хасаєв, як і весь список "Батьківщини", був зареєстрований. Але я хочу сказати одне: насправді, наші правоохоронні органи повинні були займатися не тим, чим вчора було на цій… в цій сесійній залі, а реально захищати права людей, відновлювати їхні права, реєструвати кандидатів. А тих, хто приймає такі рішення в міграційній службі, приводити до кримінальної відповідальності. І насправді, ми повинні навчитися проводити вибори не силою закону, коли закону немає, а силою закону, коли закон діє і всі його виконують. Тому насправді, треба, щоби в Україні панував закон, і треба, щоби ті люди, які мають найвищу довіру, реально могли перемагати. Досить знущатися над українцями! Виконуйте закон! Слава Україні! Наступний, будь ласка, до слова запрошується народний депутат Лінько. Просимо. 10:25:29 ЛІНЬКО Д.В. Дмитро Лінько, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці! Ще раз хочу привітати наші Збройні Сили із святом сьогоднішнім і нагадати всім нам, що в нас третій рік триває війна, і в усіх цих політичних чварах ми забуваємо, що найголовніше наше завдання це робити все і думати над тим, що ми можемо зробити, щоб наша армія була сильніша, щоб ми перемогли в цій війні. Тому що єдиною запорукою нашої перемоги в цій війні є наша армія. Не союзники, не дипломатія, на жаль, а наша армія зупинила ворога і зупинить його, і переможе. Напередодні прийняття бюджету... Ми будемо приймати бюджет і 5 відсотків нашого ВВП піде на нашу армію, але цього мало, безумовно. І ми не можемо давати ще більше, тому що це завалить економіку, тому ми повинні робити все для того, щоб посилювати економіку. Від того, яка буде сильна економіка, від того, який буде у нас бюджет ми зможемо більше давати нашій армії і Збройним Силам. Тому що найголовніша реформа армії – це, безумовно, матеріальне і технічне забезпечення і солдатів, і зброєю, і їхніх сімей. Сильна дипломатія, на жаль, сьогодні показує Україна... Що можемо ще допомогти армії? Безумовно, сильною дипломатією, безумовно, виходом мирним шляхом, щоби не гинули наші солдати. Але на сьогодні наша влада не знайшла жодного виходу дипломатичного з цього... з цієї війни. На жаль, мінський формат себе вичерпав, він був хибним з самого початку. Тому ми повинні робити все, щоби знайти інші варіанти, щоби примусити наших союзників, тих, хто гарантував нашу безпеку, примусити тиснути на Росію, щоби припинився вогонь, щоби наші захисники не гинули там на фронті, щоби настав мир і щоби перестала литися кров. Друге – це боротьба з внутрішнім ворогом. Що подумають наші солдати, які там стоять, захищають фронт, які не піддаються на підкуп, яких неможливо підкупити, коли вони бачать, що тут в центрі Києва прямі агенти Кремля, прямі вороги України за гроші московські тут розхитують ситуацію для того, щоб... Так само розвалювали колись Російську Імперію за гроші Кайзера, щоби тут зробити революцію всередині і щоби солдати здалися. Тому що солдатів підкупити не можна, а продажних політиків і продажних агентів Кремля можна сюди завести, розхитати країну і тоді вже солдати нічого не витримують. Тому боротьба з внутрішнім ворогом – це наше з вами завдання для того, щоб допомогти армії. Звільнення заручників, на сьогодні найголовніша проблема, яка не вирішена з нашими солдатами – це звільнення наших заручників, які вже третій рік там сидять в полоні кремлівських окупантів. ми розуміємо, що не все залежить від нас в цій ситуації, але ми повинні зробити все, щоби допомогти тим сім'ям, тим родичам, які чекають своїх заручників. Тому зі святом наших солдатів і давайте… Дякуємо. Будь ласка, наступний – це Сергій Соболєв. Пане Сергію, запрошуємо вас до слова. 10:28:47 СОБОЛЄВ С.В. Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми будемо слухати пана Грицака. Я хотів би, щоб пан Грицак підготувався до свого виступу, бо вчора відбулася визначна подія в місті Запоріжжі і Запорізькій області. Сфабрикована СБУ, у якої, правда, вистачило совісті і розуму відмовитися від цієї справи, і ГПУ справа проти Наталівської селищної ради, де чотири депутати готували державний переворот в країні Україна, провалився. І СБУ визнала в суді хибність цієї справи. Я хотів би, щоб ті агенти Кремля, які сидять в СБУ і які не займаються ситуацією з тим, щоби відловлювати тут агентуру Кремля, а воюють з депутатами сільської Наталівської ради, були притягнуті до відповідальності разом з прокурором Романовим Запорізької області, який фабрикував цю справу. Пане Грицак, я хочу почути о 12 годині ваш звіт, як чотири депутати сільської ради, за версією прокурора Запорізької області, готували державний переворот в державі Україна. Але чому це сталося? Тому що "визначний" діяч, посіпака режиму Кучми і Кравченка нинішній губернатор Бриль, оголосив всі землі Запорізької області під так звану підставну фірму інвалідів, яка буде нібито обробляти ці землі в Запорізькій області. 160 гектарів землі в селі Наталівці повинні були бути передані цій підставній фірмі, і коли населення Наталівки вийшло на акцію протесту і зняло керівника цього населеного пункту, призначивши секретаря ради, от тоді включилися СБУ і прокуратура для того, щоб оголосити про державний переворот. І питання в одному – питання в завтрашньому дні, де ми будемо розглядати мораторій на приватизацію земель сільгосппризначення. Я думаю, що для нас це буде визначним питанням, коли ми поставимо хрест на таких горе-землевласниках, які пробують на горі людей фактично забирати землю у селян. Я думаю, рішення завтра буде ухвалено, але, Грицак, я хочу почути від вас сьогодні звіт. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступний, це Олександр Вілкул, йому передає слово Ігор Шурма. Прошу вас до слова. Шановний народе України, перш за все я вітаю всіх службовців ЗСУ з професійним святом та бажаю миру. А виступ я хочу присвятити тому, з чим зіштовхуються і солдати, і цивільні – опалювальному сезону. У людей просте питання: тарифи на газ зросли в 8,2 рази за чотири роки, а в квартирах потеплішало? Ні. Якість послуг зросла? Ні. Стало гірше, значно гірше. Я позавчора їхав через Кіровоградську область. Там з болем жартують, що таке Кропивницький? Це Кіровоград без тепла. Через зубожіння у людей була надія на субсидії. За три роки до квітня 2017-го кількість отримувачів субсидій збільшилась більш ніж у шість разів. Сім з половиною мільйонів родин вже не мали змоги платити за комуналку. Але людей знову ошукали: зменшення норм газу, незначні підвищення виплат, які з'їдає інфляція, призвели до того, що до жовтня у мільйона родин забрали вже субсидії, а в наступному році їх отримає ще менше родин. На субсидії заплановано лише 71 мільярд гривень. Борги населення вже перевищують мільярд доларів. Наступний крок – через борги у людей почнуть відбирати квартири. Я подав законопроект 2275-1, який не дозволяє цього робити. Але його другий рік не виносять до зали для голосування. До боргів населення додайте невиплати підприємствам по субсидіям з держбюджету. З 69 мільярдів гривень майже половина пішла на погашення боргів держави за попередні періоди. А де брати гроші на виплату зарплат, на ремонт мереж, на розвиток? У результаті, через зростаючі борги з зарплати відбуваються масові звільнення кваліфікованих енергетиків. Вони виїжджають за кордон. Наприклад, у Черкасах в листопаді через борги по зарплаті всі ремонтні бригади високовольтних мереж написали заяві про звільнення, всі ремонтні бригади. Наступне. Недостатня кількість вугілля. Необхідно 2,5 мільйонів тонн, а на перше грудня є лише півтора. Через блокаду зараз все буде залежати від поставок вугілля з-за кордону. Але взимку умови судноплавства різко погіршились. З Пенсільванії. Платять гроші американським шахтарям замість того, щоб кормити своїх. Ми вимагаємо знизити тарифи вдвічі, до економічно обґрунтованого рівня. Тисяча сімсот – собівартість, продають по сім тисяч. Припинити відбирати субсидії та забезпечити своєчасну оплату з держбюджету підприємствам енергетики та ЖКГ. Вже третій опалювальний сезон показує, що якщо не змінити владу, вона доведе до Алчевська по всій країні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, запрошуємо до слова Ірину Луценко. Просимо, пані Ірина. Вам передає слово народний депутат Іщенко.

Сьогодні ми будемо розглядати низку законопроектів, які дадуть можливість підтримати найбільш незахищені верстви населення, тих громадян України, які потребують додаткової підтримки і додаткового захисту. Це є дітки-інваліди, це є дітки, які потерпали від сексуального насильства, це і сім'ї, де жінки і діти за закритими дверима потерпають від домашнього насильства, від психологічного, від фізичного, від економічного. Це ті проблеми, про які не прийнято говорити в Україні відкрито. По деяких питаннях говорити про них соромно, вони залишаються за закритими дверима у кожній сім'ї. Але кожна людина виходить із свого такого теплого куточка, якого можна умовно назвати теплим, виходить у соціум, іде на роботу. Приймаючи рішення і слухаючи цей довгий закон, у нас є можливість виправити ситуацію, про яку я вам зараз назву деякими цифрами. Дослідження показали, що сексуальне насильство стосовно дітей, яке вчиняється особами, котрих діти знають і з якими спілкуються вдома і в сім'ї, є однією з самих руйнівних у психологічному плані форм сексуального насильства, яке має довготривалі, негативні, невідворотні наслідки. Щороку понад 3 мільйона дітей в Україні спостерігають за актами насильства у сім'ї або є їх вимушеними учасниками. Діти скривджених матерів у 6 разів частіше намагаються накласти на себе руки, 50 відсотків схильні до зловживань наркотиками і алкоголем. Майже 100 відсотків матерів, які зазнали насильства, народили хворих дітей, переважно з неврозами, заїканням, енурезами, церебральним паралічем, порушенням психіки. Домашнє насильство, у власних родинах майже 70 відсотків жінок піддаються різним формам знущань і принижень. За даними МВС 23 відсотки тяжких насильницьких злочинів відбувається саме у родинах. Щорічно близько півтори тисячі жінок, і ця тенденція збільшується і збільшилася за останніх 3 роки, помирають від рук власних чоловік. Домашнє насильство в Україні – це причина 100 тисяч днів госпіталізації, 30 тисяч звернень до відділів травматології та 40 тисяч викликів лікарів. Ці цифри вказують на неймовірну масштабність домашнього насильства для України, на те, що в Україні є багато жінок, які потребують фахової підтримки та чекають на допомогу з боку держави, в якій живуть. Ці цифри підняли цілий пласт інших проблем: це і реабілітаційна робота з дітьми, це і психологічна робота з кривдниками, їхньою корекційною… 30 секунд, будь ласка. ЛУЦЕНКО І.С. Сьогодні і завтра ми будемо мати можливість, голосуючи за цей важливий для України Закон про запобігання і протидії домашнього насильства не просто підтримати цих людей, а вирішити питання подальшої долі сімей, які щороку все більше і більше розпадаються, адже сім'я – це той перший соціум, в якому знаходяться громадяни України, коли ми говоримо про їхню рівність, чоловіків і жінок. Дякуємо, шановна пані Ірина. Виступаючий у нас останній в цьому списку Юрій Дерев'янко. І потім у зв'язку з тим, що президія не має можливості записуватися на виступи, ще сьогодні бере слово віце-спікер Оксана Сироїд і віце-спікер Ірина Геращенко, з вашого дозволу. Дякую. Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Дорогі колеги! Шановні українці! Сьогодні о 6-й годині ранку людей, які мирно знаходилися перед Верховною Радою, було жорстко побито силовиками, було жорстко побиті спецпризначенням. Це всупереч того, що вчора Генеральний прокурор Юрій Луценко з цієї високої трибуни збрехав про те, що він гарантує мирне зібрання мирних людей. палатку, де знаходилося більше як 35 людей, ввірвалися спецпризначенці, розтрощили людям голови, поламали ребра, люди зараз знаходяться частково в лікарні. Шановний пане Луценко, люди мене просили передати вам особисто, що вони не будуть тут танцювати перед Верховною Радою, співати, якщо ще раз проллється кров мирних українців, які знаходяться перед Верховною Радою, вони всі підуть до всіх до вас додому. Я вас дуже прошу не робити ніяких силових сценаріїв і не провокувати людей. Друге. Сьогодні це все відбулося тому, що начебто шукали Саакашвілі, який мав знаходитися в тій палатці, в якій потрощили зранку людей. Пан Луценко вчора казав про те, що Генеральна прокуратура діє виключно законно. Шановні українці, вчора Генеральна прокуратура разом з Службою безпеки вчинила ряд кримінальних злочинів. Перше. Вчора не було вручено жодної підозри пану Саакашвілі. Вчора не було вручено підозри ні йому, ні його адвокату, ні адвокатам, яких не допускали. Друге. Вчора не було здійснено затримання і арешту пана Саакашвілі, жодного протоколу нікому не давали і до цього часу немає жодного ніякого процесуального документу. Третє. Вчора не було здійснено обшук, тому що після обшуку підписується протокол і після обшуку підписується опис речей, які були вийняті. Вчора було викрадення особистих речей Саакашвілі і жодних документів не було підписано. Таким чином, вчора було здійснено злочин, як завжди, по викраденню особи, по незаконному втручанню в її майно, її приміщення. Хто це робив? Це робили справжні партнери Курченка і це робили справжні агенти ФСБ. Шановні українці, я вам хочу продемонструвати бізнес-схему, бізнес-партнерство пана Порошенка, пана Порошенка з Курченком і з Медведчуком, який стосується нафтопроводу "Прикарпаття Захід-Транс", який сьогодні коштує більше як 100 мільйонів доларів, який переданий незаконно сьогодні Курченку і Медведчуку у власність. Замість того, щоб після розпаду Радянського Союзу ця труба була власністю українського народу. Саме ці партнери Курченко, Порошенко, Медведчук, які сьогодні контрабандою постачають в Україну через цей нафтопровід нафтопродукти, мають зараз ризик його втратити. Тому що і Саакашвілі, і я, і наші всі громадяни, наші всі активісти подали запити до НАБУ, і НАБУ цим активно займається.

в першу чергу шанувати українські закони, не закликати до агресивних і насильницьких дій, які ми тут бачимо вже два місяці, і, будь ласка, шанувати українські закони. І всіх, кого викликають силові структури України на допити, потрібно на них ходити, а не тікати від українських силових структур. До слова запрошується

Шановні колеги народні депутати, шановний народе України. Я хочу до вас звернутися стосовно того, що вчора в цих стінах сталася вкрай небезпечна і зухвала подія. Вчора Генеральний прокурор України погрожував народному депутату України і намагався принизити його, принизити його гідність і його репутацію. У своєму виступі Генеральний прокурор України порушив практично усі засади судочинства і усі засади діяльності прокуратури. Генеральний прокурор зневажив об'єктивність, неупередженість. Генеральний прокурор взагалі не знає, що таке політична нейтральність. Генеральний прокурор, на жаль, не розуміє, що таке професійна етика, яка важлива для його інституції. Генеральний прокурор також порушив обов'язки, яких він повинен дотримуватися відповідно до статті 19 Закону "Про прокуратуру". На жаль, Генеральний прокурор вчергове продемонстрував свою повну професійну некомпетентність, але проблема не лише у його некомпетентності. На жаль, Генеральний прокурор зневажив і зневажив не одного депутата, не депутата Олега Березюка, він зневажив кожного з вас, бо він зневажив парламент, в стінах якого він виступав і він зневажив Президента. На жаль, якщо б ми були сильні, якщо би інституції Президента і парламенту були гідними, гідними тих людей, які нас обирали, то вже сьогодні ми би голосували за відставку Генерального прокурора. Бо найстрашніше, що сьогодні є і чому так собі дозволяє виступати Генеральний прокурор – це усвідомлення ним своєї повної безкарності і ці безкарність пов'язана також із його знищенням органів антикорупційних. Крім того, я хочу сказати, що те, що вчинив Генеральний прокурор вчора, його дії, насправді є зловживанням службовим повноваженням, що є замахом на злочин відповідно до щонайменше двох статей кримінального Але до кого має звертатися людина, якщо злочини у стінах парламент скоює сам Генеральний прокурор. На жаль, якщо людина не має влади, до якої вона може звернутися за справедливістю, то вона звертається до Творця для того, щоби змінити владу. Я хочу вам нагадати події чотирирічної давнини, я хочу вам нагадати, що тоді міністр Захарченко став символом свавілля режиму Януковича, на жаль, сьогодні

від обов'язків Генерального прокурора і звернутися до парламенту з поданням про його відставку. Також потрібно негайно відкрити кримінальне провадження і розслідувати злочин, вчинений Генеральним прокурором у стінах українського парламенту, якщо цього не станеться, на жаль, ви всі приречені. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зараз я надаю слово для виступу Першому заступнику Голови Верховної Ради Ірині Геращенко. І хочу вас повідомити, що в президію надійшло дві заявки на перерву, але обидві заявки готові замінити їх на виступ. Тому після виступу пані Ірини, я надам слово для виступу фракціям. Будь ласка, Ірина Геращенко. Шановні колеги, дозвольте ще раз від імені кожного з нас подякувати Збройним Силам України, військовим чоловікам і військовим жінкам, які сьогодні гідно захищають територіальну цілісність і суверенітет України, а також безпеку європейського простору. Дозвольте вибачитися перед Збройними силами України за те, що не всі народні депутати України гідні нашої армії, за те, що в ці дні, коли продовжується насправді агресія на сході України і ми бачимо збільшення кількості обстрілів на всіх напрямках, такі негідні дії відбуваються в тому числі і в українському парламенті, і поза межами українського парламенту. І дехто, хто скаче в камуфляжі, дозволяє собі одягати форму, святу для українських солдатів і офіцерів, і плюндрувати її. Ось ці люди сьогодні здійснюють злочин і мають відповідати по українському закону, вони мають відповідати по українському закону за те, що заносять в український парламент шашки і ставлять під загрозу життя не тільки своїх колег депутатів, а й журналістів, а й просто відвідувачів парламенту, демократичного українського. І дуже дивно, що одна дуже демократична фракція виганяє за голосування неправильне депутатів, а тих хто шашками метає в присутності українських дітей, вважає своїми найкращими Ви з ними розберіться, будь ласка, а потім будете давати поради Генеральному прокуророві, що робити. Також, я думаю, що всі ми чекаємо, коли ця фракція сплатить майно, яке вони розірвали тут, шматуючи президію Верховної Ради України. Але я хочу повернутися до іншого. Героїчні Збройні Сили тиждень тому, в рамках Мінських угод звільнили два села, які знаходились в "сірій зоні" – це Травневе і Гладосове. І ми вітаємо Збройні Сили України, які сьогодні несуть мир до українських сел. Орки в той же день, коли наші Збройні Сили звільнили ці села, перебили там газопровід, перебили там електрику. І сьогодні наші всі цивільні служби відповідні вони проводять, відповідні, ремонтні роботи. Я думаю, що всі ви підтримаєте мене в наступному, шановні жителі цих двох сіл не отримували три роки пенсій і виплат, тому що вони знаходилися в "сірій зоні", і згідно постанов уряду там просто не могли їх виплачувати. Ми звертаємося від імені всіх народних депутатів зараз до Кабінету Міністрів України, який проводить сьогодні своє засідання з проханням терміново включити в перелік тих населених пунктів, які вже знаходяться під контролем української влади, два населених пункти Травневе і Гладосове. І негайно відновити там виплати пенсій, соціальних виплат, а до новорічних і різдвяних свят всі українські громадяни могли відчути, в тому числі і турботу українського уряду і українського парламенту. Слава Збройним Силам України! І бажаємо вам дорогі, побільше перемог, а ми будемо стояти поруч. Дякую. Отже, перша заявка від фракції "Самопоміч" і "Батьківщина", вони готові замінити її виступом від трибуни. Хто буде виступати від трибуни? Єгор Соболєв. А потім по заявці від "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту". Будь ласка. Я вчора пропустив день роботи у Верховній Рад, я був у Маріуполі, де ми оскаржували арешти добровольців, які захистили нашу державу у 2014 році, які вийшли з мирною вимогою до парламенту і Президента прийняти важливі антикорупційні закони, які були в Києві захоплені спецпризначенцями поліції Донецької області, вивезені до Маріуполя і там на закритих засіданнях судів відправлені до СІЗО. Одній людині судді в результаті апеляції адвокатів дозволили вийти під домашній арешт, це другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський ("Гал") причому судді вирішили, що жити він має в Маріуполі. Хоча "Гал" киянин у багатьох поколіннях, і в такий спосіб він тепер має залишитися в цьому місті, яке він разом зі своїм батальйоном боронив у Широкіному цілий рік. Двох інших добровільців: Леоніда Литвиненка з батальйону ОУН (позивний "Бек") і Олександра Новікова з батальйону "Донбас" (позивний "Хаммер") судді залишили за гратами без будь-яких доказів, без будь-яких процесуальних причин. Я хочу розповісти всім, хто сьогодні вітає з Днем Збройних Сил України, всім, хто присутній в цій залі, всім хто нас дивиться, після того як заплакана дружина "Бека" Лаура почула, що її чоловік далі має залишатися в маріупольському СІЗО вона не хотіла його відпускати, вона схопила його руку через камеру і тримала півгодини. Сам Леонід переконав її відпустити руку і вона, хитаючись, разом з 14-річним сином пішла з суду, група донецьких спецпризначенців, яка стояла в суді на кожному поверсі, побачила її, і, знаєте, що сказав один з людей у комуфляжі, у формі української поліції. Він так знущально сказав дружині арештованого добровольця "Слава Україні", а інші засміялися. І це відповідь на запитання, на яке ми маємо дати відповідь тут у парламенті. Правильно ви кажете, наші Збройні Сили захищають там нашу незалежність, але ви тут під їхнім захистом обкрадаєте всю країну і прикриваєте реальних сепарів, які тільки і чекають, щоби розправитися з усіма, хто боровся за цю країну, включно з Юрієм Березою, включно з Андрієм Тетеруком, з Дмитром Ярошем, з Андрієм Білецьким. Питання просто, до кого коли дійде черга. Ми маємо їх зупинити, ми маємо визволити нашу країну і від топ- корупції, і від реальних окупантів. Наступна заява у нас від фракції "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", також готові замінити на виступ. До виступу запрошується від двох фракцій Андрій Тетерук. Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати! Від "Народного фронту" я вітаю чоловіків і жінок, які виконують завдання по захисту нашої країни із Днем Збройних Сил України. Збройні Сили є гордістю, а саме головне – головним гарантом безпеки нашої держави. Ми працюватимемо над посиленням наших Збройних Сил, підняттям престижу професії військового. А тепер заява політичної партії "Народний фронт". Ми не здивовані, що Міхеїла Саакашвілі офіційно підозрюють у злочинній співпраці із Сергієм Курченком – банкіром сім'ї Януковича, який нині переховується в Росії і активно колоборує з ФСБ на окупованих територіях. Оприлюднені Генеральною прокуратурою України матеріали стали лише черговим штрихом до картини деструктивної діяльності Саакашвілі. У 2015 році Саакашвілі, замість долучитися до впровадження реформ, розпочав в Україні персональну політичну кампанію, застосовану на демагогії і брехні. Він провалив роботу на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, він організував травлю Одеського припортового заводу, фактично, зірвавши конкурс із приватизації цього великого держпідприємства. У 2015-16 роках Міхеїл Саакашвілі брав активну участь у дискредитації коаліційного уряду Арсенія Яценюка, а згодом особисто зізнавався, що його використали у чужій брудній політичній грі. Немає сумніву, що головним натхненником цієї штучної політичної кризи був Кремль, а промосковські олігархи в Україні лише фінансували цю кампанію. Доказом цього є, наприклад, заява олігарха-втікача Онищенка. Ворог хотів зумовити дочасні парламентські, а головне – президентські вибори через відставку Прем'єра Яценюка і розвал коаліції, кінцева мета – зупинка реформ, євроатлантичної інтеграції України, припинення фінансування армії і інфраструктурний колапс. Цей план Кремля за незначними тактичними змінами виконується і досі паралельно із відкритою збройною агресією. На жаль, попутниками Москви стали деякі українські політикани, які бездумно переслідують свої егоїстичні інтереси. Саакашвілі та його посібники продовжували виконання своїх деструктивних завдань, поставлених в 2015 році. Регулярні заклики до масових заворушень і непокорі влади, цинічний і незаконний прорив кордону, нульова увага до війни Росії проти України, заклики закрити Нацгвардію, ці та інші факти свідчать, Саакашвілі послідовно прагне до делегітимізації цілої української держави, створення атмосфери хаосу та відчаю. Наголошуємо, навіть якби Саакашвілі переслідував лише особисті політичні цілі, його діяльність однак об'єктивно вигідна Кремлю і супершкідлива для України. Тому ми дуже серйозно поставилися до інформації Генеральної прокуратури і вимагаємо якнайшвидше дати їй правову оцінку. Політична парті "Народний фронт" закликає Міхеїла Саакашвілі пройти передбач... Будь ласка, 30 секунд. ТЕТЕРУК А.А. ...пройти, передбачені законом, процедури і відповісти на запитання слідчих та суддів. Генеральному прокурору України і Службі безпеки України забезпечити оперативне неупереджене повне кримінальне провадження щодо Міхеїла Саакашвілі зі стовідсотковим дотриманням його процесуальних прав, щирих фанатів Саакашвілі не вдаватися до насильства і не перешкоджати законним процесуальним діям, адже вони таким чином затягують з'ясування істини і протиставляються українській державі... ...громадян України, світове співтовариство не піддаватися на щедро фінансовані демагогії і популізм, за якими, зазвичай, не лише в Україні стоїть російська пропаганда. Дякую вам. Отже, колеги, ми завершили обговорення, всі виступи від фракцій і зараз я прошу усіх народних депутатів повернутися в зал. Прошу Секретаріат Верховної Ради повідомити депутатів, що зараз відбудеться голосування і прошу голів фракцій запросити усіх депутатів в зал. Будь ласка, чекаємо вас у зал. Також, колеги, я хочу повідомити, що, як ви знаєте, завтра запланований розгляд питань Державного бюджету на 2018 рік, і ми маємо шанс розглянути і прийняти бюджет 7 грудня, порушивши багаторічну традицію приймати його під новорічну ніч о 5-й ранку. Для того нам необхідно буде максимально всім організуватися і в роботі комітетів, і в роботі Апарату. Тому я даю доручення Комітету з питань податкової та митної політики сьогодні максимально швидко розглянути на комітеті та підготувати для розгляду у другому читанні проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році (6776) і також даю доручення Комітету з питань бюджету розглянути сьогодні на комітеті та підготувати для розгляду у другому читанні проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (7116) та проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік. Я переконаний, як будемо працювати злагоджено, якщо будем працювати ефективно, завтра ми зможемо прийняти Державний бюджет України, і це буде великою ознакою стабільності в нашій державі, бо Верховна Рада України – це є осередок стабільності. Таким чином, колеги, ми переходимо до питань порядку денного. Я прошу усіх зайняти робочі місця, і я по нашій традиції, колеги, перед питанням буду ставити рейтингове голосування, хоча я знаю, що усі фракції підтримують ці законопроекти, але тим не менше я скористаюся своїм правом і проведу рейтингове голосування. Я прошу усіх зайти в зал і взяти участь у голосуванні. Першим у нас стоїть Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей-інвалідів. Колеги, додатковий захист дітей-інвалідів (2912). І я прошу вас взяти участь в рейтинговому голосуванні, щоб ми побачили рівень підтримки цього законопроекту. Будь ласка, колеги, займіть робочі місця і прошу вас взяти участь у голосуванні. Всі фракції бачили і знають ці законопроекти. Очевидно, вже є рішення по фракціях, зараз ми побачимо, який рівень мобілізації в залі. Отже, я прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні на предмет підтримки проекту Закону щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей-інвалідів. Прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні і прошу проголосувати. Колеги, давайте уважно і дисципліновано. Прошу підтримати, прошу проголосувати і взяти участь в рейтинговому голосуванні. Голосуємо, колеги. Соціальний захист дітей-інвалідів. Як я передбачав, є високий рівень підтримки. Покажіть по фракціям, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 65, "Народний фронт" – 50, "Опозиційний блок", "Самопоміч", Радикальна партія, "Батьківщина", "Воля народу", "Відродження" – усі фракції підтримують. Я пропоную зайти в обговорення і голів фракцій змобілізувати депутатів, щоб ми вийшли на позитивне рішення. Отже, ми розпочинаємо розгляд проекту Закону 2912. І я прошу підтримати пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, за скороченою процедурою. Голосуємо. За-166 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Луценко Ірину Степанівну. Пані Ірина, будь ласка.

Шановні колеги, Законом України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" держава взяла на себе обов'язок забезпечувати соціальний захист дітей-інвалідів. Так, 21 квітня 15 року Верховною Радою було прийнято Закон "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо посилення захисту прав дітей-інвалідів. Вищевказаним законом було передбачено, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягатимуть серед інших військовозобов'язані жінки і чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина-інвалід підгрупи "А" віком до 18 років. Коли прийняли цей закон і підписав його Президент України, до мене звернулись депутати з "Самопомочі", вказавши на те, що частина діток з проблемами, з обмеженими можливостями достатньо серйозними залишилась без підтримки і захисту також таким самим законом. Тому з метою вирішення вище вказаного питання вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей-інвалідів. Цим законопроектом пропонується створення додаткових гарантій соціального захисту неповнолітніх дітей-інвалідів, які мають будь-які види порушень функцій організму ІІ-IV ступеня та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії І-IV ступеня. Відповідні гарантії полягатимуть в наданні батькам, жінкам і чоловікам, таких дітей права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації або можливості, за їх бажанням, проходити військову службу за місцем проживання. На звільнення з військової служби для тих, які на даний час призвані до мобілізації у Збройні Сили України, та інші військові формування. Крім того, законопроектом… Законопроектом пропонується встановити, що не лише чоловіки, але й жінки з числа військовозобов'язаних, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від призову під час мобілізації. Таким чином, ухвалення даного законопроекту сприятиме удосконаленню процедури проведення мобілізації та проведення, проходження військової служби з точки зору захисту інтересів неповнолітніх дітей-інвалідів. З огляду на зазначене, враховуючи також інтереси сфери національної безпеки та оборони, прошу прийняти Закон України 9212, законопроект 9212 за основу і в цілому з урахуванням пропозицій профільного комітету, які … ГОЛОВУЮЧИЙ.

Доброго ранку, шановні колеги. Доброго ранку, народ України. Перш за все я хотів би привітати всіх і кожного зі святом – Днем Збройних Сил України. Це дуже важлива подія для України в особливий період. Саме Збройні Сили України в умовах, коли у світі, на жаль, верховенство права скомпрометовано у певній мірі, реалізують позицію сили, яка дозволяє отримувати перемоги українській дипломатії, які дозволяють нам робити реформи в середині країни. які дозволяють нам сьогодні жити, мати мирне небо над головою. Я бажаю багато перемог, я бажаю життя та багато здоров'я всім військовослужбовцям, українським воїнам і перемоги нашій державі. Законопроект, який стосується питань нацбезпеки і оборони, напевно, символічно розглядається сьогодні. Я дуже дякую президії і спікеру Верховної Ради, що його поставлено у порядок денний. Суть законопроекту є надзвичайно простою і вона продиктована гуманітарними питаннями, за які Україна теж відповідальна своєю Конституцією та міжнародними зобов'язаннями. У нас існує біля 157 тисяч дітей-інвалідів офіційно зареєстрованих, 5 тисяч осіб батьків, які їх утримують, сьогодні підпадають під принципи мобілізації на особливий період або проходять службу у Збройних Силах України. Цей законопроект дозволяє звільнити від мобілізації та дозволяє припинити службу в Збройних Силах України за бажанням, підкреслюю, за бажанням батьків, якщо вони вважають за потрібне і вважають можливим не проходити службу, а опікуватися виключно дітьми-інвалідами. У ході обговорення законопроекту на засіданні комітету представники Міністерства оборони України, загалом підтримуючу законодавчу ініціативу, запропонували обмежити категорії осіб, які підпадають під такі форми звільнення, питаннями порушень функцій організму III-IV категорії, обмеження життєдіяльності II-III ступеня їх вираження. Ця пропозиція була підтримана присутніми у залі членами комітету. У зв'язку з цим комітет рекомендує Верховній Раді… 30 секунд, будь ласка. ВІННИК І.Ю. … Комітет рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон з урахуванням техніко-юридичних і редакційних правок, зокрема, замінивши цифри "2.4" цифрами "3.4", а цифри "1.4" замінити цифрами "2.3". Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую вам. Колеги, зараз проведу запис: два – за, два – проти. Але нагадую, щоб голови фракцій запрошували депутатів в зал, щоб ми змогли мати мобілізацію під час прийняття рішення. Отже, два – за, два – проти. Прошу провести запис.

а з початком російської агресії і війни ця проблема стала ще більш болісною у нас з'явилися нові діти війни, діти-сироти, що втратили батьків на фронті, діти-біженці. Але найуразливішою категорією залишаються діти-інваліди, яким потрібна допомога нас з вами дорослих. В попередніх роках цією Верховною Радою прийнята низка законодавчих актів, яка спрямована на посилення захисту прав дітей у період мобілізаційної підготовки та мобілізації військовозобов'язаних, а також дітей військовослужбовців. Зокрема, на сьогодні не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей, одинокі матері, не підлягають призову усиновителі, опікуни, піклувальники дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, військовозобов'язані, на утриманні яких перебувають діти, що мають виключно високу міру втрати здоров'я та повну залежність від постійного стороннього догляду. Разом з тим, очевидно, що таких змін недостатньо. За статистичними даними сьогодні в Україні кількість дітей з інвалідністю сягнуло показників 167 тисяч або це близько двох відсотків від загальної кількості дітей в Україні. Як показує міжнародна вітчизняна практика, для того, щоб діти-інваліди в ранньому віці максимально могли розвинути свої природні здібності та в подальшому своєчасно та найбільш повно інтегруватися в суспільство, вони мають виховуватися в повній сім'ї. Тому наш законопроект пропонує запровадити додаткові гарантії соціального захисту для неповнолітніх дітей-інвалідів шляхом надання батькам таких дітей право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на звільнення з військової служби.

Шановні колеги, Слава Ісусу Христу! Ми дійсно розглядаємо важливий законопроект і дуже символічно вже зазначали колеги, що саме в цей день свята Збройних Сил України, ми маємо однозначно додати до пакету соціальних гарантій, соціальної підтримки найнеспроможнішим верствам населення, українцям маленьким, діткам, які мають певні фізичні можливості тим, щоби забезпечити їм батьківське піклування навіть у такі важкі часи, які передбачають мобілізаційну підготовку та інші форми організації населення під час військової агресії. ми всі усвідомлюємо і той факт, як багато дітей постраждало в наслідок війни, яка розв'язана на соді України, і скільки дітей залишилися з ушкодженнями, з хворобами, і ми маємо підтримати їх також. Я хотів би подякувати розробнику законопроекту Ірину Степанівну Луценко, зокрема, і за наступні два законопроекти, які ми будемо розглядати в другому читанні. Це законопроекти, які направлені на боротьбу з домашнім насильством. Як вже зазначалося, саме сім'я, саме сімейні цінності, які є притаманними в такій християнській країні як Україна, є запорукою успішної держави, успішного функціонування суспільства. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направила листи про підтримку цих законопроектів у тому формулюванні, яке ми проголосували у першому читанні, і я радий, що профільні комітети їх підтримали. Отже, підтримаємо дітей, підтримаємо українські родини. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко. Прошу, пане Юрію. Будь ласка, Юрій Павленко, з місця. підтримує даний законопроект і вважає його надзвичайно актуальним. Більше того, "Опозиційний блок" вважає, що захист прав дитини, забезпечення прав дитини, повинно бути одним з головних пріоритетів державної політики, тим більше, в сьогоднішніх, дуже непростих умовах розвитку нашої країни. Разом з тим, ми хочемо звернути на окремі небезпечні дії з боку держави, які сьогодні здійснюються по відношенню до дитини. Зараз активно розповсюджується і реалізовується проект, "деінституалізація" так звана, який передбачає ліквідацію інтернатних закладів і запровадження інклюзивної освіти. "Опозиційний блок" і я особисто, ми підтримуємо і деінституалізацію, і інклюзивну освіту, разом з тим, вони повинні здійснюватися з максимальним врахуванням інтересів дитини.

підходячи до проблеми деінституалізації, на перше місце ставити інтереси конкретної дитини, а не бажання сподобатися чи то Президентові…

всіх заходити в зал і голів фракцій, запросити депутатів в зал. Будь ласка, Іван Дмитрович, дві хвилини. 11:16:24 СПОРИШ І.Д. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка" 15 округ Вінниччина. Шановні народні депутати, шановна президія, досить актуально сьогодні стоїть законопроект 2912 і, слава богу, що його підтримують всі фракції і досить це приємно. Адже, дійсно, ми бачимо тут додаткові гарантії дітям-інвалідам з будь-якими видами порушень функції організму. Ми знаємо, що в Україні є 150 тисяч і більше, можливо, дітей-інвалідів, але саме головне, що сьогодні біля 5 тисяч батьки, які сьогодні військовозобов'язані, і все-таки тут надається право, як ми вже бачимо, служити за місцем проживання, а також відстрочка від призову. Тому я рахую, що ми всі повинні підтримати даний законопроект і дуже хотілося б, щоб дійсно прийняли його за основу і в цілому, і об'єднали весь зал. Дякую. Дякую вам. Таким чином обговорення завершене. Я прошу всіх займати свої місця і заходити в зал. Колеги, прошу всіх займати робочі місця. Я поставлю спочатку за основу пропозицію, а потім, якщо буде позиція залу, поставлю і в цілому. Так, пані Ірино? Таким є рішення комітету. Відразу, так? Всі підтримують зразу в цілому? Всі підтримують, добре, колеги. Тоді давайте, щоб ми не поверталися до голосувань, будь ласка, займіть робоче місце. Я переконливо прошу колег…

Ні-ні, я просив, щоб депутати повернулись на місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей-інвалідів (номер 2912). Пропозиція комітету: за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, кожен голос має вагу, тому прошу уважно голосувати і прошу всіх взяти участь в голосуванні. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати, голосуємо! Прошу всіх підтримати.

239 – за. Закон прийнятий. Колеги, переходимо – не розходьтесь – до наступного закону, я теж проведу рейтингове голосування. Будь ласка, приготуйтесь. Перед 4952, проект Закону про внесення змін до деяких законів України (4952), я ставлю на рейтингове голосування на предмет його підтримки. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо, рейтингове голосування, на предмет підтримки, прошу проголосувати.

Колеги, я правильно розумію, усі фракції… будь ласка, по фракціях. Усі підтримують, так? Переходимо, йдемо… Перепрошую: зараз буде заява, від яких фракцій? Радикальної партії, "Народний фронт" вже брав. "Самопоміч" вже брала… Олег Валерійович, найдіть партнера для перерви, і "Самопоміч" вже користалась своїм правом і "Фронт" вже користався своїм правом до обіду, Олег Валерійович. З "Волі народу". Радикальна партія і "Воля народу" – від двох фракцій перерва, які вони готові замінити на виступ, і запрошується Ляшко, 3 хвилини. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги і шановний пане Голово! Пане Голово Верховної Ради я прошу вашої уваги, рішенням Верховної Ради в травні місяці було припинено повноваження народного депутата України Андрія Артеменка у зв'язку із втратою ним громадянства. Артеменко, який, ви пам'ятаєте, торгував Кримом із російською агентурою у Вашингтоні, намагався просунути цей план. Ми виключили Артеменка з фракції. Президент прийняв рішення про позбавлення його громадянства України в зв'язку з наявністю в нього канадського громадянства. Верховна Рада на підставі Конституції України припинила достроково повноваження народного депутата Артеменка у зв'язку з втратою українського громадянства. Артеменко звернувся до Вищого адмінсуду, де оскаржив рішення Президента і рішення Верховної Ради про припинення громадянства і про припинення депутатських повноважень. Рішенням Вищого адміністративного суду, зокрема, за позовом Артеменка до Верховної Ради, ось це рішення від 20 листопада, відмовлено у задоволенні позову і в скасуванню рішенню Верховної Ради України про припинення депутатських повноважень Артеменка. Це рішення відповідно до Кодексу про адмінсудочинство, якщо не оскаржуються впродовж 10 днів, набуває чинності. Це рішення не було оскаржено. Отже, 30 листопада рішення Вищого адмінсуду про припинення повноважень Артеменка набуло чинності. Центральна виборча комісія мала б зареєструвати нового народного депутата України, наступна в списку Радикальної партії Валерія Заружко, мати трьох дітей, біженка з Донецька. Але Центральна виборча комісія, яка в ручному режимі керована з Адміністрації Президента, незважаючи на те, що є чинне рішення Вищого адмінсуду, досі не провела засідання ЦВК і не зареєструвала, не визнала обраним нового народного депутата України. Чим пояснюють? ЦВК звернулася з листом до Вищого адмінсуду дати їм підтвердження, що рішення набуло чинності. Що зробив Вищий адмінсуд? Замість того, щоб дати підтвердження ЦВК, що рішення набуло чинності, адмінсуд звернувся до Верховного Суду з проханням дати підтвердження, що Артеменко не оскаржував рішення адмінсуду. Нонсенс! Тобто це навіть скарга, якби була, вона подавалась би через Вищий адмінсуд. Тобто Вищий адмінсуд і контрольована Адміністрацією Президента ЦВК навмисно штучно блокують прийняття рішення про обрання нового народного депутата України. Я звертаюсь до виконуючого обов'язки голови Вищий адмінсуду Смоковича пана Михайла: негайно надати всі необхідні документи до Центральної виборчої комісії і дати мож… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. ЛЯШКО О.В. … і дати можливість ЦВК невідкладно прийняти рішення і зареєструвати нового народного депутата України Валерію Зарушко. Я звертаюсь до Голови парламенту: дайте доручення Апарату негайно зв’язатися з ЦВК, вирішити всі технічні, штучно створені Адміністрацією Президента проблеми, і дайте можливість новому народному депутату України від Радикальної партії зайти до Верховної Ради, а не намагаєтесь нас шантажувати, створюєте штучні перешкоди… Дякую. Отже, колеги, переходимо до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких Законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби з тими явищами (номер 4952). Прошу, Мірошниченко Юрій Романович…

Шановні колеги, я перепрошую, що приходиться виступати з місця, але я хотів би вам представити надзвичайно важливий закон це закон, який розроблявся за участю наших колег, які представляють міжфракційне об'єднання "Рівні можливості", це закон, який об'єднав фактично всі фракції і це той закон, який іде на виконання тих норм і зобов'язань, які випливають з Стамбульської конвенції. Ви пам'ятаєте, що ми не знайшли згоди щодо ратифікації цієї конвенції, але весь зміст, всі позитивні риси, які стосувалися цієї конвенції, які стосувалися запобіганню домашньому насильству, вони вкладені в 2 законопроекти, які пропонуються вашому розгляду. Той законопроект, який я маю честь представляти на друге читання, передбачає можливість застосування тих заходів, які би дозволи нам вчиняти певний вплив і санкції щодо порушників. До цього законопроекту, ми з вами його ухвалили в першому читанні, надійшло 87 поправок, які комітет розглянув, утворивши робочу групу, до якої увійшли і автори законопроекту, і експерти, спеціалісти, які опрацювали цей законопроект на друге читання, врахували повністю 23 поправки, врахували частково або редакційно 7 поправок і 57 поправок відхилили. Шановні колеги, я хотів би вам запропонувати підтримати рішення комітету, адже ми працювали, кілька разів збиралися робочою групою, вивірили таблицю порівняльну, і на даний момент ми готові і прошу я вас підтримати в редакції комітету цей законопроект на друге читання. Тому, шановні колеги, якщо хтось буде наполягати на розгляді поправок, таке право є. Але враховуючи, що присутність народних депутатів в залі не завжди дозволяє нам просто фізично зібрати голоси, я би штучно не затягував цей процес. Тим більше, що у нас після перерви буде виступ правоохоронців. Дякую за увагу, і готовій відповідати і коментувати ті поправки, якщо хтось буде наполягати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, повідомляю. Щойно дав доручення, щоб Апарат Верховної Ради вирішив проблему, яка була поставлена головою Радикальної партії Олегом Ляшком, і в найближчий період Апарат здійснить всі заходи, щоб дана справа була передана в суд. Дякую. Сідайте. Колеги, у мене є питання до вас. Ми будемо йти по поправках, чи я, можливо, попрошу кілька авторів поправок, хто наполягає? Як скажете, колеги? Давайте таким чином. Хто наполягає? Давайте так. (Шум у залі) Колеги, це буде довго. Давайте ми підемо таким чином, щоб я не називав усі поправки. Давайте ми таким чином будемо. Хто наполягає на поправці? Алексєєв. Будь ласка, називайте поправку і говоріть проблематику. Доброго дня, шановні колеги. Ми щойно з доповідачем розмовляли з приводу запропонованої редакції законопроекту до другого читання. Ми підтримуємо цю редакцію, але я хотів би зауважити, що з періоду, коли законопроект розглядався у другому читанні і була табличка до другого читання, відбулися зміни до законодавства… до інших законодавчих актів, і окремі положення цього законопроекту вже не відповідають діючому законодавству. Я хотів би зараз озвучити два застереження до редакції законопроекту до другого читання. І прошу тоді доповідача їх прокоментувати. І якщо буде воля залу, щоб ми також підтримували ці застереження.

в цій частині йде згадка про кримінально-виконавчі інспекції. На даний час кримінально-виконавчих інспекцій вже немає, є органи з питань пробації. Тому в цій частині я хотів би, щоб норма закону, законопроекту відповідала, що здійснюють уповноважені органи з питань пробації. Це перша позиція. І друге застереження. Із запропонованої редакції пункту 5 частини першої, так само статті 91 прим.1 Кримінального кодексу… Є пропозиція із запропонованої редакції вилучити слова: або пробаційної програми, оскільки це положення, воно суперечить Закону України "Про пробацію", йде згадка в редакції про програми роботи зі кривдниками, цієї редакції достатньо для того, щоб виконувати завдання, які передбачені цими законодавчими змінами. Тому в цій частині пропонується вилучити з тексту законопроекту слова "або пробаційні програми". В цілому підтримуємо ці законодавчі зміни. Шановні колеги, значить, дуже слушні зауваження і коментарі, які зараз колега Алексєєв нам запропонував. Що стосується самої інспекції, я вважаю, що нам треба підтримати. Що стосується пробаційних програм, які пропонується вилучити, я зараз от в такому режимі коментувати не готовий. Тому, якщо ми з вами інспекцію фактично на пробаційні органи замінимо, я вважаю це логічно і правильно. Що стосується вилучення пробаційних програм, я думаю, що зараз нам ухвалювати рішення емоційно я би не став. Тому я думаю, колега Алексєєв, і ви підтримаєте таку редакцію, яка випливає з заміни назви інспекції на пробаційні органи. І що стосується самих пробаційних програм, то я би їх поки що залишив. В найгіршому випадку, ця норма не буде просто діяти. А ми розберемося і за…

проаналізувавши аргументи комітету не ставити їх на підтвердження, то з урахуванням того, що було зараз сказано, я попросив би підтримати закон в цілому. Дякую. Дякую, шановні колеги. Я би хотіла, шановна пані Федорович! Шановна замміністра Федорович, тільки що виступали представники "Народного фронту", які абсолютно справедливо зауважили про те, що норми законопроекту, який ми зараз розглядаємо, вони вже суперечать тому новому законодавству, яке вступило в сило. І запропонували позиції, які треба вилучити з цього законопроекту. Представник комітету сказав, що він не заперечує. Ваша позиція щодо цього? ГОЛОВУЮЧИЙ. Автори поправок, я хочу вам повідомити. Якщо ми зараз не скоротимо розгляд, ми можемо не мати голосів. Чому я спитаюсь: ще хтось наполягає на поправках? Чи можна переходити до голосування? Я дуже прошу, щоб представники уряду слухали обговорення. Шановний пане Алексєєв, повторіть, будь ласка, ваше зауваження. Я прошу, щоб пані Федорович зараз вислухала зауваження, це дійсно дуже важливо. Будь ласка, слухайте один одного, це ж обговорення законопроекту, а не спілкування приватне. ще раз. 11:35:18 АЛЕКСЄЄВ І.С. Зауваження стосувалось редакції частини четвертої статті 91 прим. 1 Кримінального кодексу України. Тут згадується про те, що контроль за поведінкою засуджених здійснює кримінально-виконавча інспекція. На даний час кримінально-виконавчих інспекцій вже не існує, є органи з питань пробації, тому у цій частині це принципово треба відкоригувати норму законопроекту, щоб ця норма не була мертвою і не можна було її фактично застосовувати. Скажіть, будь ласка, мені, якщо я поставлю на голосування з поправкою, яку озвучив депутат Алексєєв, і з техніко-юридичними правками, це буде коректно? Абсолютно коректно. Колеги, що стосується інспекції, тут немає ніякого діалогу, тому що, дійсно, ми органами пробації замінили цю інспекцію. Законодавство змінилися, ми відповідно у табличку ще зміну цю внесли. Що стосується пробаційних програм, на слух ми зараз вносити якісь зміни до тексту не готові. Тому у частині інспекції з цією корекцією, а решту залишити так, як ухвалив комітет. Дякую. Отже, колеги, ми через 2 хвилини переходимо до голосування. Я прошу представника уряду сказати свою позицію з приводу цієї правки. І я прошу всіх народних депутатів запросити, зайти у зал. І прошу голів фракцій зайти у зал і приготуватись до прийняття рішення. Федорович, будь ласка, мікрофон. Включіть мікрофон Федорович. 11:36:56 ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ми підтримуємо позицію, висловлену шановним народним депутатом паном Мірошниченком. Дякую. Отже, пропозиція буде з поправкою Алексєєва, яку він озвучив під стенограму, і з техніко-юридичними правками. Правильно, так? Отже, колеги, я прошу не виходити із залу. Колеги, поверніться у зал. Прошу всіх зайти у зал і зайняти місця. Отже, я прошу приготуватись всіх до голосування. І, колеги, я прошу запросити всіх депутатів у зал. Прошу голів фракцій змобілізувати народних депутатів. Усі фракції підтримують. Важливо, щоб була мобілізація у залі. Я прошу приготуватись до голосування. І, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (номер 4952) з поправкою, яку озвучив під стенограму народний депутат Алексєєв і з техніко-юридичними правками. Прошу підтримати в другому читанні та в цілому. Уважно, колеги, кожен голос. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати.

Колеги, тепер я хочу з вами порадитись. Пане Юрій, дякую вам. Хочу з вами порадитись, наступний законопроект має 427 правок, з них відхилених 70.

Тоді ми наступний законопроект починаємо розгляд, максимально проходимо правки, але голосування реально буде в четвер, бо о 12:30 заслуховування керівника Служби безпеки. Є загальне розуміння залу? Так? Є загальна підтримка. Ми переходимо до розгляду проекту Закону про запобіганню та протидії домашньому насильству. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Величковича Миколу Романовича. Микола Романович, будь ласка. І прошу авторів правок приготуватись до роботи. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги. Комітет дуже уважно підійшов до підготовки законопроекту до другого читання. Була створена робоча група, до складу якої увійшли народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, судді, адвокати, представники релігійних, громадських та міжнародних організацій. Переважна більшість спірних питань узгоджено. Законопроект підтримають як Всеукраїнська рада церков, так і громадські організації. Хочу зупинитися на принципових змінах, що відбулися при підготовці до другого читання. Насамперед, законопроект визначає усіх громадян суб'єктами у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Ми розуміємо, що без участі громадян держава не здатна самостійно подолати це негативне явище. Громадяни, яким стало відомо про випадки домашнього насильства, мають повідомити про них до органів місцевої влади або підрозділів Національної поліції, а також або колл-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознаками статті та насильству стосовно дітей. Колл-центр в свою чергу має негайно передавати повідомлення про випадки насильства до підрозділів поліції, служб у справах дітей для невідкладного реагування. Новим законом буде доручено навчальним закладам проводити інформаційно-просвітницькі заходи для дітей та студентів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, в тому числі щодо дітей. Приділяючи при цьому особливу увагу в необхідності від невідкладного повідомлення вчителям або колл-центру про випадки домашнього насильства, що стали їм відомі. Колеги, ми всі були дітьми, і краще дорослих знали, що відбувається з нашими однолітками. Тому, якщо дитина знає, що його однокласника б'ють вдома і побоюється про це сказати відкрито, він має зателефонувати до колл-центру і анонімно повідомити про це. Цьому його має навчити школа, церква, засоби масової інформації. Це допоможе врятувати десятки дитячих життів. Тепер хочу зупинитися на питанні створенні Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознаками статі. Метою створення реєстру є насамперед попередження повторних випадків насильства та захист життєво важливих інтересів постраждалих осіб, надання їм комплексної та своєчасної допомоги. Найголовніше – це забезпечити контроль профільного міністерства над своєчасним реагуванням та на повідомлення про випадки насильства. Водночас Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та деякі громадські організації наполягали на тому,

Хвилину дайте, будь ласка, ґрунтовний законопроект, дайте завершити. ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Також визначено термін зберігання інформації як про цих осіб у разі наявності їхньої згоди, так і про кривдника. Водночас, у разі виправдання кривдника або спростування інформації про насильство, його персональні дані негайно видаляються з реєстру. Головне юридичне управління надало значну допомогу в опрацюванні статті 16 законопроекту щодо єдиного реєстру і повністю підтримує запропоновану редакцію. Було подано 427 поправок, враховано 271 поправка, частково 95 поправок і відхилено 61 поправка. Комітет пропонує прийняти законопроект у другому читанні та в цілому, готові до обговорення по поправках. Поправка номер 2. Народний депутат Кондратюк, Іонова, Геращенко. Як співавтор цієї поправки, я наполягаю, разом зі своїми колежанками, я наполягаю на голосуванні за цю поправку. Шановні колеги, як вона звучить? Ми пропонуємо, щоби в преамбулу цього закону було внесено наступне. Цей закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, що є переважно проявом насильства зумовленого гендерними стереотипами щодо участі жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя. Що відбулося під час розгляду цього законопроекту в комітеті? Наш комітет дійшов до того маразму, що він всюди, де навіть є словосполучення "гендерні стереотипи", викинув це

цей законопроект суперечить Стамбульській конвенції, яку ми збираємося ратифікувати, і абсолютно не відповідає Стамбульській конвенції, а він вважається ратифікаційним і таким, що має підлягати під Тобто ми вихолощуємо якісь ключові позиції і йдемо на поводу у "мракобесов", вибачте на слові, які нам розповідали про те, що ми тут голосуємо щось не те, коли ми голосували з вами законопроекти по Трудовому кодексу змін для того, щоб був безвізовий режим. І ми з колежанками наполягаємо на тому, що без фрази "гендерні стереотипи", цей закон не відповідає Стамбульській конвенції, ми просимо проголосувати в такому вигляді другу поправку. Прошу голосувати. Комітет прошу прокоментувати. І прокоментуйте, чому ви так сором'язливо з усього тексту викинули ті фрази, які дітям в середній школі можна давати в підручники, а депутати бояться, пояснять нам, будь ласка? Дякую, пані Ірина. До комітету справді надійшло ряд правок, там, де є стосовно введення в текст законопроекту "гендер". Але ми виходили з того, що було рішення сесійного залу, де більшістю залу, більше 226 голосів, було проголосовано про вилучення з тексту ці терміни. Я думаю, що ми можемо зараз поставити на голосування це і, якщо буде підтримано, воно буде повернуто в текст законопроекту. Шановні колеги, ставимо на голосування поправку номер 2, яку я озвучила. Будь ласка, голосуємо, автори просять проголосувати "за", комітет соромиться слова "гендерні стереотипи". За-97 Рухаємося далі. Поправка номер 4. Заліщук Світлана, наполягаєте? Будь ласка, мікрофон пані Світлані. Шановні колеги, поправка номер 4 пропонує зберегти в першому або сьомому абзаці законопроекту словосполучення "гендерно зумовленого насильства". Я хочу сказати, як член профільного Комітету у закордонних справах, що ми мали консультації, по-перше, з нашим Міністерством закордонних справ, а також з міжнародними експертами. І я хочу повідомити всіх народних депутатів, що якщо цей закон буде ухвалено без врахування гендерного зумовленого насильства, а також інших аспектів цього закону, де ми виключаємо слово "гендер", він буде суперечити Стамбульській конвенції. І Рада Європи в такому разі не буде вважати, що ратифікація, яку ми тут проголосуємо буде відповідати міжнародним нашим зобов'язанням Ради Європи. Більше того, я хочу наголосити, що термін гендерний неодноразово є закріплений в українському законодавстві, є десятки законів, де цей термін вже існує. Тому я прошу підтримати цю поправку.

Дякую. Будь ласка, шановні колеги, просимо підтримати поправку номер чотири, Світлани Заліщук, вона абсолютно тут права, що наші міжнародні партнери вони наполягають на тому, що ті позиції, які закріплені в українському

111. Рухаємося далі. На жаль, пані Світлана, не набрала ваша поправка необхідної кількості голосів. Рухаємося далі,

Моя правка пропонує поширити дію законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству, а отже гарантії захисту від нього також на домашніх працівників. Які виконують роботу з обслуговування домашнього господарства чи сім'ї. Ця пропозиція відповідає позиції ОБСЄ, а також рекомендаціям, які містяться в посібнику ООН з розробки законодавства стосовно питань насильства щодо жінок. Концепція покладає на держави-члени обов'язки вжити заходів для забезпечення того, щоб домашні працівники користувалися дієвим захистом від всіх форм зловживань, домагань та насильства. Тому, колеги, прошу підтримати правку, яка пропонує поширити дію запропонованого законопроекту на також домашніх працівників, які також треба захищати законом України. Дякую. Дякую. Будь ласка… ви будете роз'яснювати. Будь ласка, пану Величковичу слово. 11:50:51 ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Комітетом була ця поправка відхилена, оскільки на працівників, які виконують роботу з обслуговування домашнього господарства у сім'ї в разі спільного проживання з хазяєвами розповсюджується частина друга цієї статті, якщо вони не проживають, а лише приходять на роботу, це насильство під час роботи, можливо, насильство за ознакою статі, але це не домашнє насильство, так вважає комітет. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, шановні колеги, я прошу визначитися щодо правки номер 40 шановного депутата Семенухи,

Так, шановні колеги, наполягаю на цій поправці. Я хочу звернути вашу увагу, яку саме… які терміни ми виключаємо з цього закону я зачитаю цю статтю. Ми пропонуємо аби гарантування постраждалим було з урахування непропорційного впливу домашнього насильства на жінок і чоловіків і забезпечення гендерного підходу під час здійснення всіх заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Я пропоную зберегти термінологію про забезпечення гендерного підходу, мені здається, що виключення цих слів це винятково якесь просто середньовічний страх перед словом гендер, який наполягає на тому, що вже існує в українському законодавстві. Прошу підтримати. Дякую за роз'яснення. Буде реакція комітету? Я пропоную голосувати зразу, тому що позиція зрозуміла, з тексту всього закону забрали те слово дуже важливе, заради якого він писався, по суті. Прошу голосувати за поправку номер 48.

Шановні колеги, прошу підтримати мою поправку, а саме викласти частину третю статті 4 в такій редакції: "Заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству здійснюються без дискримінації за будь-якою ознакою: стать, обмежені фізичні можливості, вік, раса, етнічне та національне походження, релігійні вірування чи переконання та інше". І привести даною поправкою текст законопроекту у відповідність до Стамбульської конвенції.

Шановні колеги, прошу голосувати за цю поправку, 55-у, яку озвучила пані Суслова. Хочу нагадати, що в нас була схожа ситуація, коли ми розглядати якраз законодавство, що стосувалося Трудового кодексу, і ми там привели його у відповідність до Конституції теж. Прошу голосувати.

За-105 Поправка не підтримана. Будь ласка, Заліщук, Світлана. Наполягаєте? 56-а. Будь ласка, мікрофон. були закріплені поняття, пов'язані з гендерною перспективою в українському законодавстві – йдеться про гендерну рівність і гендерну експертизу. А в 2011 році поняття "сексуальна орієнтація" було так само закріплене в українському законодавстві. Ці терміни давно увійшли сферу цивілізованих країн, правову сферу цивілізованих країн, і насправді, можуть сповільнити наші євроінтеграційні устремління. Тому я прошу проголосувати за цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо, будь ласка, 56 поправка депутата Заліщук. Прошу.

85 голосів, не підтримано. Наступна: Чижмарь, 61-а. Не наполягає на поправці. Рухаємося далі. Зараз, колеги, щоб не пропустити. Єфремова, 79 поправка, Ірині Єфремовій мікрофон, будь ласка, увімкніть, 79 поправка. Шановні колеги, прошу підтримати мою правку, яка пункт 7 частини першої статті 10, яка... прошу викласти її в такій редакції. Звернення із заявою про анулювання дозволів на право придбання, зберігання, носіння зброї та боєприпасів їх власникам, у разі вчинення ними домашнього насильства, до органу, який видав такий дозвіл, а також вилучення зброї та боєприпасів у порядку, визначеному законодавством. Комітетом правка відхилена. Я прошу поставити на голосування. Дякую. Дякуємо. Шановні колеги, я прошу підтримати поправку 79 шановної колеги Ірини Єфремової. На жаль, 107 голосів – не підтримано. Наступна, поправка 89, Семенуха. Не наполягає. Дякуємо.

Шановні колеги, моя правка стосується, під номером 120, стосується теж тих же ж самих питань, про які ми говорили, а, отже, і гендерних стереотипів. І говорить вона про те, що треба підвищувати рівень обізнаності суспільства щодо форм і проявів домашнього насильства та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин, а також забезпечення проведення моніторингу ефективності законодавства та практики його застосування і заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та їх впливу на різні як соціальні групи з урахуванням особливостей, обумовлених гендерними стереотипами. Далі йде… буде далі в наших поправках під номером 222 буде ще одна наша поправка колегіальна, яка стосується визначення цих же ж гендерних стереотипів. Тому ці поправки, я вважаю, вони є споріднені, і я прошу підтримати цю поправку. Дякую. Веде засідання Голова Хто підтримує, прошу проголосувати. Комітет її відхилив. Прошу взяти участь у голосуванні. Голосуємо. Рішення не прийняте. Шановні колеги, Україна як член Раді Європи зобов'язалася виконувати Стратегію Ради Європи про гендерну рівність, в назві якої вже є термін термін "гендерна рівність". Ухвалення цього закону без жодного терміну "гендерний" буде абсолютним абсурдом, і буде суперечити самій логіці і природі цього законодавства, яке є нашим зобов'язанням в рамках Ради Європи. Я прошу підтримати цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування поправку 121. Хто підтримує, я прошу проголосувати. І повідомляю, що я продовжую засідання на 15 хвилин. Комітет її відхилив. Рішення не прийняте. Наступна у мне відхилена 161-а. Не наполягає. 168-а. Не наполягає. 176-а. Не наполягає. 190-а. Не наполягає. 200-а. Не наполягає. 202. Не наполягає. Ірина Луценко. 220-а поправка. Суслова. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, прошу підтримати мою поправку номер 220, і в якій я пропоную викласти дефініцію про дискримінацію за ознакою статі за наступною редакцією. Дискримінація за ознакою статі – це дії чи бездіяльність, спрямовані на розрізнення обмеження прав, свобод та можливостей або надання привілеїв за ознакою статі в політичній, економічній, соціальній, культурні або будь-якій іншій сфері, крім випадків, коли така різниця винятком чи обмеженням має правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належним та необхідним. Сьогодні в тексті починається дефініція з того, що дискримінація за ознакою статі – це ситуація. Це не ситуація, тому прошу виправити цю помилку і привести у відповідність дефініцію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування поправка 220. Хто підтримує, я прошу голосувати. Комітет її відхилив. Будь ласка. Рішення не прийняте. 222-а, Кондратюк. Включіть мікрофон.

як країна пробуємо боротися, як держава в тому числі. І в нас тут повинна бути в кожного відповідальність, що ми повинні розуміти, що цей закон або долає ці гендерні стереотипи, які склалися, або в принципі він тоді не має змісту, поки не буде їх поправлено, в тому числі і в цьому законі. Отже, ми говоримо про те, що гендерні стереотипи – це соціальні стереотипи, які містять комплекс загальноприйнятих у суспільстві поглядів на існуюче положення жінок і чоловіків, норми їх поведінки і прийнятні форми участі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, включаючи політику, економіку, право, культуру, освіту, науку тощо. Тобто це загальноприйнята норма, яку я прошу дуже підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ставлю на голосування поправку 222. Комітет її відхилив. Хто підтримує, я прошу голосувати,

таку дефініцію як "гендер", "гендерно обумовлене насильство" повністю із тексту даного законопроекту. Я хочу ще раз наголосити на тому, що цей текст законопроекту не буде вважатися ратифікацією, як зазначили мої колеги і Ірина Геращенко, і Світлана Заліщук, без визначення дефініції "гендер". Тому пропоную підтримати даний текс моєї поправки поправки 225, яка дає дуже чітке визначення, а що таке гендер. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 225. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. Будь ласка. Рішення не прийнято. 227, не наполягає. Наполягає, буд ласка, Світлана Заліщук, 227. Шановні колеги! Своєю поправкою 227 я прошу закріпити в цьому законі визначення гендеру, як таке, що "соціально закріплена роль, поведінка, діяльність та характерні ознаки, які певне суспільство вважає притаманними жінкам і чоловікам". Я підкреслюю, що вилучення цього терміну вважаю абсолютно неприпустимим, оскільки він пояснює важливі причини виникнення гендерно обумовленого насильства. А у всьому цивілізованому світі цей термін вже давно став правовим. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 227. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати, будь ласка.

я буду відстоювати і закликати всю українську делегацію в Парламентській Асамблеї Ради Європи відстоювати ту позицію, яку ми захищаємо за кордоном. Що насильство проти жінок, дуже часто воно обумовлено саме гендерними стереотипами, що жінку можна принизити за її зовнішній вигляд, за її стать, за її вік, за те, як вона виглядає, за те, що у неї якийсь не такий одяг і таке інше. цієї норми про ґендерні стереотипи цей закон не має жодного, жодного взагалі сенсу. І я хочу сказати, що якщо ці поправки не будуть проголосовані, то я особисто утримаюся від голосування за цей законопроект у такому вигляді, буду пропонувати всім своїм колежанкам, які усвідомлюють, що насильство проти жінок воно обусловлюється ґендерними стереотипами, повернути його на доопрацювання. Ми не можемо іти на поводу у "парламентського талібану", який нав'язує своє середньовіччя у те, щоб у цьому законі ми убрали ті фрази, які є у багатьох документах Ради Європи, які ратифіковані Україною і які, насправді, так само ми давно ввели і в українське законодавство, і в нашу шкільну літературу. Чого бояться наші деякі чоловіки? Та хай вони на себе дзеркало подивляться, чого вони бояться. А я пропоную з моїми колежанками підтримати поправку 230, яка, насправді, пропонує боротися саме з насильством за ґендерними стереотипами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 230. Хто підтримує, я прошу голосувати.

А у нас з базового тексту законопроекту, який мав би стати основою до ратифікації Стамбульської конвенції, його чомусь знову виключили. Я прошу підтримати мою поправку, яка передбачає надання визначення, а що ж таке "гендерно зумовлене насильство". У даному тексті пропонується наступне: "це протиправні діяння Дякую. Ставлю на голосування поправку 231. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.

термінології щодо гендерного зумовленого насильства. І пропонуємо таке визначення, що це протиправні діяння, що спрямовані проти осіб через їх стать або гендер, або стосується переважно осіб певної статі чи зачіпають їх непропорційно та завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи загрози таких дій у публічному або приватному житті. Насильство щодо жінок є формою дискримінації за ознакою статі, яка охоплює всі акти гендерно зумовленого насильства щодо жінок визначені Конвенцією Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Важко уявити собі, що в цьому тексті взагалі злякало народних депутатів. Я прошу підтримати цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 235. Прошу визначатись. Комітет її не підтримав.

243-я. Не наполягає. 245-а. Не наполягає. 254-а. Не наполягає. 256-а. Не наполягає. 261-а. Не наполягає. 264-а. Не наполягає.

303. Не наполягає. 306. Не наполягає. 348-а. Наполягає. І, колеги, давайте ми так домовимося, хай, можливо, це буде поправка, з якої ми почнемо. Пані Ірина, як скажете? Можливо, ми з цієї поправки почнемо в четвер? Чи зараз? Давайте зараз. Добре, давайте зараз. Давайте зараз. Говоріть. 248-а. 12:10:25 СУСЛОВА І.М. Шановні колеги, прошу підтримати поправку 348, якій передбачається викласти частину третю статті 212 в наступній редакції "вжиття будь-яких заходів у сфері запобігання гендерно зумовленому насильству забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою". Далі перелік ознак. Наразі в тексті робочою групою напрацьовано наступний текст "вжиття будь-яких заходів у сфері запобіганню насильства за ознакою статті здійснюється" і далі по тексту. Тому прошу підтримати мою поправку і врахувати те, що без зазначення, що таке гендерно зумовлене насильство, які його види і як воно відбувається, ми не зможемо потім ратифікувати Стамбульську конвенцію. Дякую. Ставлю на голосування поправку 348. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийняте. Колеги, тепер визначаємо, з якої ми правки розпочнемо. 349-а. Не наполягає.

народні депутати України. Власне, я хотів би насамперед подякувати комітету і робочій групі, яка працювала над даним законопроектом. Дійсно, була дуже непроста дискусія по знаходженню компромісу. І ця дискусія навіть ухваленням цього закону, вона не завершиться. Тому що ми, на жаль, не наблизилися до ратифікації Стамбульської конвенції, яка стосується протидії домашньому насильству. Разом з тим, я звертаюся і до Ірини Володимирівни, і до інших колег. Так, немає цілої низки норм, які мали би бути в цьому законі. Я підтримаю вашу позицію. Разом з тим, цей закон який напрацьований, це серйозні кроки вперед по протидії домашньому насильству в нашій країні. Тому я просив би, коли ми дійдемо до голосування в четвер, не дивлячись на це, все-таки його підтримати. Дякую. Я знімаю всі свої зауваження і дякую за підтримку моїх поправок. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. На голосуванні не наполягаєте? Ні. Колеги, таким чином, я нагадую вам, на 12:30 я запросив Генерального прокурора і керівника Служби безпеки України. Таким чином, ми зупинились на 348 поправці і ми продовжимо розгляд в четвер з 10 години ранку. Зараз, згідно Регламенту, я оголошую перерву на 30 хвилин. І прошу усіх в 12:40 зайти в зал для продовження нашої роботи, нагадаю, що о 12:40 буде запрошений до виступу керівник Служби безпеки України. А продовження розгляду даного законопроекту ми зможемо здійснити в четвер Дякую, колеги. О 12:40 чекаю всіх у залі.

І хочу вам повідомити, що відповідно до статті 6 та 34 Регламенту Верховної Ради України, нами було прийнято рішення про запрошення на пленарне засідання Верховної Ради та заслуховування керівників правоохоронних органів. Я хотів би з вами узгодити власне формулу, прибув голова Служби безпеки України і Генеральний прокурор України. Вчора ми заслуховували дві години, це було задовго. І я сьогодні запропоную такий формат роботи, щоб виступив керівник Служби безпеки, вчора ще не завершив виступ Генеральний прокурор – два виступи, а вже потім окремо запитання до керівника Служби безпеки і окремо запитання до Генпрокурора. Приймається така форма, щоб ми не дві години, щоб ми змогли більш оптимально? Отже, 10 хвилин – керівник Служби безпеки, 10 хвилин - Генпрокурор, окремо питання до Генпрокурора і окремо питання до керівника Служби безпеки. Домовилися. Отже, я запрошую Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка, голову Служби безпеки України Василя Сергійовича Грицака. І першим я запрошую на доповідь… Перший Грицак, так? Василя Сергійовича Грицака, 10 хвилин, пане Василь, 10 хвилин, пане Юрій, а потім запитання окремо до керівника Служби безпеки і окремо до Генерального прокурора. Будь ласка, 10 хвилин.

Доброго дня, шановний пане головуючий, шановні народні депутати, телеглядачі! У Декларації про Державний суверенітет України 1990 року та Зверненні Верховної Ради до парламентарів і народів світу 1991 року підкреслювалося, що до сім'ї цивілізованих держав бажає увійти нова демократична і, головне, правова держава, яка ставить собі за мету забезпечити права і свободи громадян та зобов'язується суворо дотримуватися загальноприйнятих принципів та норм міжнародного права, міжнародних стандартів в галузі прав і свобод людей. Ці та інші перші законодавчі акти нашої держави не залишили сумніву в тому щодо правового закріплення задекларованих нами цілей. Служба безпеки України відповідно до Закону України "Про Службу безпеки України" є правоохоронним органом спеціального призначення. І разом з іншими правоохоронними органами покликана забезпечити права і свободи громадян, так само як і верховенство права. Спектр правозастосовуючої функції Служби безпеки дуже широкий: від традиційної контррозвідки до протидій кіберзагрозам, протидії міжнародному тероризму, в захисті критичної інфраструктури та протидії організованій злочинній діяльності. До її сфери входить і захист державної таємниці. Водночас, я хочу зазначити, шановні депутати, щодо того, на що найбільше Служба безпеки тратить свій час. Близько 70 відсотків нашого робочого часу і зусиль ми спрямовуємо на протидію російській гібридній агресії проти України та локалізації діяльності її спеціальних служб. Хочу акцентувати вашу увагу, що навіть зараз в ці хвилини в зоні АТО перебуває більше 900 співробітників Служби безпеки. Це офіцери, які виконують важку роботу, починаючи від забезпечення контррозвідувального режиму цієї території,

Хочу наголосити, що 23 співробітники Служби безпеки загинули з часу проведення антитерористичної операції на сході нашої держави, більше сотні отримало поранення. День починається у нас з війни на сході і вечір закінчується теж війною. Величезна робота ведеться нами з протидії спецслужбам Російської Федерації в цілому, яка ведеться по всій території України. Наш здобутий досвід з протидії російським спецслужбам і протидії гібридній агресії високо оцінюється партнерськими спецслужбами, що постійно фіксується в ході міжнародних зустрічей. Одним з напрямків діяльності Служби безпеки є протидія корупції та організованій злочинній діяльності. Хочу зазначити, що у 2016-2017 роках за матеріалами спецпідрозділів БКОЗ розпочато 2 тисячі 799 кримінальних проваджень, в ході яких затримано, оголошено про підозру, вилучено і так далі. Було проведено велику роботу, засуджено 1 тисячу 52 особи, підкреслюю, 1 тисячу 52 особи, розшукано 104 особи, які переховувались від органів правосуддя. Службовим особам владних правоохоронних контролюючих та інших органів, це чиста корупція, у 2016-2017 роках порушено 1 тисячу 154 кримінальних провадження, з них 889 за статтею 368, тобто отримання неправомірної вигоди. Підкреслю, засуджено 512 осіб, в тому числі за корупцію в середовищі Державно-міграційної служби в 2016 та 2017 роках було зареєстровано 30 кримінальних проваджень, з яких 22 випадки зафіксовано факти хабарництва, уже засуджено 12 осіб, одну особу звільнено зі служби. В якості прикладу можу навести затримання, яскраве затримання начальника Головного управління Державної міграційного служби в Києві, яка запропонувала начальнику одного з департаментів, тобто своєму підлеглому, 75 тисяч доларів хабара за отримання статусу біженців 75 особами громадянами Сирії. Справа розслідувана успішно і зараз перебуває на розгляді у суді. Так само хочу зазначити, що у нас є маса прикладів позитивної співпраці з іншими правоохоронними органами. Оскільки ми всі є суб'єктами, які є суб'єктами оперативно-розшукової діяльності, не є винятком і НАБУ. Звичайно, я чуть більш детально зупинюся на справі, яку, я думаю, цікавить, звичайно ж, усіх. Ви знаєте, що 26 вересня 2017 року до Служби безпеки із заявою про вчинення злочину звернувся перший заступник голови Державної міграційної служби Пімахова за фактом спонукання її до одержання неправомірної вигоди громадянином України Тітєнковим С.О., тобто вчинення злочину, передбаченого статтею 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Далі по процедурі, оскільки цей злочин не відноситься до підслідності органів Служби безпеки, матеріали 27 вересня були передані до прокуратури, якою було внесено провадження до ЄРДР, тобто 28-го – органом досудового розслідування в Апеляційному суді отримана санкція на проведення відносно громадянина Тітєнкова негласних слідчо-розшукових дій, зняття інформації з транспортних, телекомунікаційних мереж, спостереження за особою, передбачених статтями 258, 260, 263 та 269 Кримінально-процесуального кодексу України. У процесі роботи за цією справою було дійсно зафіксовано, що готувалося давання хабара, і лише в день проведення безпосередньо затримання, тобто 29 листопада до ЄРДР була внесена ще одна кваліфікуюча ознака, тобто стаття 370 частина друга – це провокування давання хабара. Далі ви знаєте історію: було проведено ряд слідчих слідчих дій, в процесі яких відфіксована діяльність зазначених осіб. Хочу зазначити, що я не можу давати оцінку діяльності своїх колег з інших правоохоронних органів, тому що вони так само займаються протидією злочинності, але зазначаю, що в нас доволі нормальна робоча взаємодія як з НАБУ, так і з Генеральною прокуратурою, з Міністерством внутрішніх справ та з іншими суб'єктами оперативно-розшукової діяльності, які ведуть боротьбу зі злочинністю. Водночас я не можу зрозуміти, коли працівники Служби безпеки, які теж ведуть доволі ефективну роботу за різними лініями своєї правозастосовної діяльності, змушені і мають дотримуватися законодавства України і в той час, коли комусь даються якісь або преференції, або незрозумілі винятки. в процесі здійснення слідчих дій було вилучено значний об'єм матеріалів з грифами обмежування доступу, в процесі роботи слідчих було виявлено значну кількість, і вилучено, спеціальних технічних засобів, походження яких буде встановлено в процесі розслідування. В процесі слідчих заходів віддокументовано роботу громадян України, статус яких до кінця мені особисто поки що не зрозумілий.

органом, який забезпечує контроль за додержанням всіма громадянами, установами, організаціями, які мають допуск до державної таємниці, цього закону. На сьогоднішній день, звичайно, ми в рамках виконання доручень Генеральної прокуратури, яка веде розслідування, будемо надавати оцінку і сприяти розслідуванню в рамках наданих нею доручень. В цілому ж я переконаний, що і НАБУ, і інші новостворені органи мають право на життя. Ми будемо робити все, щоб співпрацювати далі разом. Ми будемо робити все, щоб отримати результат і боротися з корупцією... Все, завершили. Дякую вам. Як ми і домовились, спочатку два виступи, а потім питання окремо до керівника Служби безпеки і окремо з Генпрокуром. І тому зараз я вам дякую, пане Василь. Потім я ще раз запрошу для відповіді на запитання народних депутатів. А слово надається Генеральному прокурору України Юрію Віталійовичу Луценку, теж 10 хвилин, а потім будуть запитання. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Темою сьогоднішнього обговорення є ситуація, яка склалася у взаємовідносинах між різними правоохоронними органами, котра викликає і обурення суспільства, і достатньо різкі заяви наших стратегічних міжнародних партнерів – Сполучені Штати Америки та Європейського Союзу. Як Генеральний прокурор України я хочу ще раз підкреслити, що всі правоохоронні органи, котрі знаходяться під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України більше півтора роки мого перебування на посаді, зберігають співпрацю, і всі міжвідомчі війни, які потрясали цю частину сектору правоохоронних, були припинені, і ні разу не повторювалися. На жаль, цього не можна сказати вже сьогодні, коли Національне антикорупційне бюро постійно робить заяви, котрі, звичайно, ставлять питання про Почну із сухих, але, напевне, найголовніших речей, які турбують суспільство. Ні слова, ні прізвища, а результати. Прошу на екран перший слайд. Про результати діяльності Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури України впродовж 10 місяців поточного року. Ви бачите те, що до суду направлено… Ми тут показали інформацію виключно по масиву корупційних злочинів, не говорячи про всі інші десятки десятки і сотні тисяч проваджень. НАБУ направило до суду 50 справ, із них 20 – за матеріалами СБУ та ГПУ, що свідчить про нормальну співпрацю системи. Слідство Генеральної прокуратури України направило 800 обвинувальних актів по корупційним злочинам на цей рік, причому вони стосуються як посадових осіб категорії "А" попередніх періодів (так, наприклад, відомих керівників оточення Януковича), так і діючої влади. В межах того, що дозволяє нам закон. Кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності в корупційних злочинах, відповідно, в НАБУ – 88, Генеральна прокуратура України – 979.

Сума спеціальної конфіскації, застосованої до членів злочинної організації: 26 тисяч гривень – НАБУ, 44 мільярди гривень – Генеральна прокуратура України. Це наш спільний результат, і я не схильний взагалі порівнювати, хто зробив більше, а хто менше. Кожна структура працює над своїм, відведеним законом сектором. Тим не менше наша нормальна співпраця не означає того, що Генеральний прокурор може не помічати ознаки порушення закону, які допускаються в будь-якому із правоохоронних органів. Такі ознаки бувають в МВС, власне, і генеральних прокуратурах. На жаль, такі ознаки ми виявили під час одного із кримінальних проваджень, і такі ознаки існують і в діяльності працівників Національного антикорупційного бюро. Хочу звернути вашу увагу на те, що на початку жовтня до нас надійшла заява одного з керівників Державної міграційної служби про те, що невідомий їй громадянин постійно провокує її на хабарі. Відповідно до діючого законодавства, ми зареєстрували відповідне провадження по статті 370 Кримінального кодексу "Провокація підкупу". за рішенням суду ми встановили стеження за цим громадянином, а також встановили негласне зняття інформації із кімнат, де він проводив оперативні наради з іншими невідомими особами в цивільному, де протягом більше місяця ми фіксували їхні підготовки до провокації хабара. Потім на цій квартирі з'явилися відомі нам працівники Національного антикорупційного бюро, у зв'язку з чим виникла зовсім інша ситуація, що це не невідома група осіб, а імовірно – працівники Національного антикорупційного бюро. Звертаю на вашу увагу на нашу позицію щодо провокації хабара. Вона базується як на українському законі, так і на практиці Європейського суду. Прошу другий слайд. Європейський суд з прав людини визнав, що підбурення до злочинів незаконне. Дослівно, підбурювання з боку правоохоронців має місце тоді, коли відповідні працівники правоохоронних органів або особи, які діють за їхніми вказівками, не обмежуються пасивним розслідуванням, а з метою встановлення злочину впливають на суб'єкта, схиляючи його до вчинення злочину, який в іншому випадку не був би вчинений. Рішення ЄСПЛ у справі "Тейксейра де Кастро проти Португалії". Перекладаючи на просту мову, йдеться про наступне. Правоохоронець може, під прикриттям може пропонувати чиновнику здійснити те, на що він має право. Наприклад, дати посвідку на постійне проживання для громадянина Ірану, який 2 місяці перебуває на території України. І якщо чиновник скаже, що він це зробить, але хоче зверху декілька тисяч доларів, то це корупція. А дії правоохоронця під прикриттям не є провокацією. Якщо правоохоронець під прикриттям пропонує чиновнику вчинити завідомо незаконні дії, наприклад, купити кілограм героїну, вкрадений автомобіль, пістолет з трупами в його історії або видати паспорт громадянина України іранцю, який перебуває 2 місяці на території України, що є абсолютно неможливим, ми це, і Європейський Суд, і українське законодавство розглядає це як підбурювання до злочину, а отже, провокацією хабара, що карається статтею 370. У мене в руках вирок України в Черкаські області, який саме на таких засадах засудив правоохоронця і звільнив від покарання того, кого провокували на хабар. При цьому є колізія. Справа в тому, що в Америці, наприклад, законодавство діє зовсім інакше. У них провокація хабара є фактично легалізованою, унормованою і там правоохоронці діють на інших принципах. Проте, в Європейському Союзі і Україні, як складовій частині Європейського Співтовариства, діють закони, які забороняють провокацію хабара. І ми змушені діяти, я думаю, законно, правильно саме в такому напрямку. В ході, що буде далі, має вирішити слідство і суд, і більше ніхто. Я особисто, вивчивши надані мені керівником матеріали їхніх негласних дій, вбачаю в словах і діях чиновниці міграційної служби ознаки корупції. Чи зможуть вони довести це до суду і відстояти в судовому засіданні, буде залежати виключно від дій детективів та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Залишаю за ними це право і готовий підтримувати їх в їхніх законних діях. З іншого боку, ми будемо, ми вручили підозри тим працівникам НАБУ, які, з нашої точки зору, мають ознаки кримінального правопорушення по підбуренню провокації хабара. І будемо діяти в рамках наданих нам компетенцій і також ймовірно доходити до суду. Проте проблема була не в цьому. Проблема у тому, що у ході вивчення інформації про те, як відбувалися наради працівників НАБУ, встановилася досить специфічна ситуація із дотриманням законодавства у частині створення так званих агентів. Хочу звернути увагу суспільства на те, що пан Артем Ситник постійно у своїх поясненнях використовує терміни, які не вживаються у діючому законодавстві. Законодавство України не передбачає слово "агент", не передбачає слово "працівник під прикриттям". Воно передбачає дуже прості речі: є штатні і нештатні, гласні і негласні працівники. Інших варіанті не існує. Ми читаємо, наприклад, наступне. Закон про НАБУ (прошу наступний слайд), стаття 10 передбачає, що всі працівники Національного антикорупційного бюро, за виключенням директора та двох його заступників, які обиралися на спеціальній процедурі конкурсної комісії, яка була складена з числа моральних авторитетів нації, всі інші працівники НАБУ

Це норма закону, яка не може мати ніякого іншого трактування, як всі працівники – детективи, внутрішня безпека, працівники на контракті, спецназ або підрозділ оперативного реагування – всі вони мають проходити через відкритий конкурс, який доступний для громадян України. Це норма закону.

або два працівника НАБУ, два детектива НАБУ, які ймовірно зараз будуть допитуватися… які вже допитуються в справі про провокацію. Пан Ситник заявив на брифінгу: "Так, це, справді, штатні працівники. Конкурс був проведений, але нормативні документи щодо нього засекречені". Як можна вважати відкритим конкурсом засекречений конкурс, я не знаю. Мені здається, це монгольська флотилія, бо конкурс або відкритий, або засекречений. У зв'язку з цим прес-служба НАБУ заявила далі про те, що, насправді, кажуть вони, ми діємо в даному випадку при призначенні так званих агентів не на підставі Закону про НАБУ, а на підставі Закону про оперативно-розшукову діяльність. Окей. Відкриваючи цей закон, ми бачимо, що він дає дозвіл призначати штатних і нештатних, гласних і негласних працівників. Якщо ці детективи є негласні, то вони все рівно детективи, вони входять в штат НАБУ, а весь штат НАБУ, на жаль, за законом має набиратися за відкритим конкурсом. Чи така норма діє в інших правоохоронних структурах? Ні. Я був міністром внутрішніх справ, який особисто підписував накази про призначення негласних штатних працівників УБОЗу, які відбирались на специфічних процедурах, погоджених з чинним законодавством. Але в мене не було друзів з однієї дуже активної фракції, яка постійно наполягає на відкритих конкурсах усього, що тільки можна призначити. І саме цю норму при написання Закону про НАБУ провела ця фракція. І сьогодні пан Ситник та його підлеглі є заручниками норми, що всі вони мають бути відкритими, на конкурсі обраними. Що в такій ситуації має робити директор НАБУ? Або змінювати закон, або обійтися без негласних штатних працівників. Змінити закон, очевидно, не було часу, бо керівник профільного комітету поки що перебуває в наметах і готує чергові революції, а керівник НАБУ прийняв рішення йти іншим шляхом, проводячи невідомі нікого нічим не передбачені закриті конкурси. Більше того, заява Громадської ради НАБУ про те, що вони не брали участь в такому конкурсі, бо не мають доступу до державної таємниці, але вважають це нормальним. Колеги, я не можу вважати це нормальним, бо як Генпрокурор маю діяти виключно не на симпатіях, а в мене є симпатії до пана Індиченка, керівника цього підрозділу, я з ним працював, і до так званого агента Катерини і багатьох інших агентів. Ці люди роблять свою роботу, але їхнє керівництво призначило їх всупереч діючому законодавству, і це проблема. Ідемо далі. Закон України "Про державну таємницю" передбачає, що всі негласні працівники мають обов'язок, які працюють з секретними документами, так звана в народі "прослушка" (СБУ чи власна), мають мати обов'язково допуск до державної таємниці. Ось назва цього закону. Цитую його: "Допуск до державної таємниці надається на підставі наказу керівника установи або організації, де працює, перебуває на службі чи навчається громадянин". Стаття 24 передбачає, що це робить Служба безпеки України. На цей момент обидва детективи, яких називають "агентами під прикриттям", не мають допуску до державної таємниці, і тим неменше обробляють секретні документи. незаконно. Більше того, як кримінальна відповідальність за подібну діяльність. Знову ж таки, я шкодую агентів чи, власне, працівників НАБУ, яких поставили в таку ситуацію, але це порушення закону. Не можуть люди, які не дали підпис під збереженням державної таємниці, оперувати державною таємницею. Ідемо далі. Наказ 16.11.12 року про затвердження інструкції про організацію проведення негласних слідчих дій та використання їх результатів в кримінальному провадженні, а також Постанова Кабміну від 22.09.16-го регулює те, що має робити будь-яка спецслужба із власними пристроями зняття інформації (в народі – "прослушка"). І поліція, як колись міліція, і інші правоохоронні підрозділи, мають в установленому порядку спочатку отримати від СБУ дозвіл на придбання саме таких виробів, виробів, саме ліцензованого виробника, після цього їх придбати в установленому секретному порядку, а потім поставити на облік в СБУ. Такий порядок. Я не можу вам казати текст, бо він є секретним. Але передаю його норматив і тут, бачу, кивають головами ті, хто до цього мав певне відношення. Колеги, нічого цього зроблено не було. Під час обшуків на квартирі, де збиралися детективи, ми виявили велику кількість секретних документів, які взагалі не зберігаються в закритих спеціальних пристроях. А також власної прослушки, яка знаходилася там, і вона необлікована в СБУ, а їх виробник не ліцензований. На жаль, це також порушення законодавства. Чітко вказано: державні замовники погоджують з СБУ основні тактико-технічні характеристики, які будуть розроблені або придбані ними, а також ставлять на облік в СБУ. І далі вони передаються цим замовникам для використання в оперативно-технічній… Така норма закону, і вона має бути дотримана. І останнє. Кримінальний кодекс також передбачає покарання по статті 359 "Незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації". На жаль, і ця норма закону має бути застосована в цій ситуації. І зовсім останнє, про що я взагалі не хотів би говорити. Але Артем Ситник, перебуваючи в Сполучених Штатах, розгорнув дуже бурхливу діяльність по тому, щоби підняти усю громадськість і, зокрема, наших партнерів по спільній діяльності, зокрема, Федеральне бюро розслідувань для дискредитації Генерального прокурора та всіх правоохоронних органів України. Він заявляє про те, що я кинув каміння спочатку в спину, а потім, виявилось, що в обличчя ФБР, заявивши їх діяльність на території України незаконною тощо. Все це маніпуляції із словами. Дослівно, я коментував вислів пана Ситника (прошу

Шановні друзі, ФБР, як і інші наші партнери, співпрацюють з нами в рамках надання правової допомоги. Це означає обмін інформацією, надання експертних висновків і інших речей обміну інформацією. Але операції на території України будь-якого іншого розвідувального або правоохоронного органу іншої країни неможливі. Про це заявили і у ФБР: ми не проводимо операції. І я щасливий від того. А от від того, що говорить, можливо, незважено вибираючи слова, пан Ситник, можу собі це допусти, що помилився в словах.

молодий керівник молодого підрозділу, на жаль, не впорався із дотриманням чинного законодавства у своїй діяльності. І замість того, щоб визнати помилки, сісти за стіл і, можливо, змінити законодавства, можливо, змінити свою практику, кличе на допомогу старших товаришів, щоб вони розказали, що насправді це не бруната речовина, а повидло, так не буває. Я закликаю всіх до спокою, в першу чергу керівників Національного антикорупційного бюро, закликаю до конструктивної співпраці і пропоную наступні речі. Перше. Профільним комітетам підкоректувати Закон про Національне антикорупційне бюро, в якому у відповідній статті сказати, що всі працівники НАБУ, крім не гласних штатних працівників, набираються на відкритому конкурсі. Це займе один день комітету і один день парламенту, я сподіваюся. Друге. Зареєструвати в СБУ, взяти ліцензії і зареєструвати в СБУ всі прослуховуючі пристрої, які вони можуть використовувати після такої реєстрації. Третє. Забезпечити обмін інформацією із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в ході всіх дій по ОРД, НСРД та інших слідчих дій. Заяви накшталт, заяви пана Ситника про те, що вказівки процесуального керівника пана Холодницького є юридично нікчемними, викинути із свого лексикону. Публічні атаки на законну позицію інших правоохоронних органів мають припинитися. Суспільство чекає від нас результатів роботи, а не гучних заяв і викриттів. При цьому, на жаль, я змушений сказати, що кримінальну відповідальність за вже допущені помилки обов'язково буде, в першу чергу, керівника відомства, який, згідно закону, має повноваження і має обов'язок відповідати за дотримання всіх правил, які він грубо порушив, і інформацію про це я вам змушений зараз надавати. Дякую. отже, у нас лишається 40 хвилин, якщо є продовжу засідання, то 50 хвилин. Пропозиція моя така, по хвилині запитання від фракції, так само, хвилина запитань і дві відповідь, і це буде орієнтовно 25 і 25 хвилин – 50 хвилин. Нормально буде? Це буде справедливо, правда? Тому давайте спочатку – керівнику Служби безпеки запис. Тільки наголошую, колеги, це не запис від депутатів, щоб не було такого інциденту, як вчора, а від фракцій. Фракція сама визначає, хто буде представляти її інтереси під час запитання.

увага, увага! Я з вами зараз раджусь і прошу з того приводу не піднімати крик. Давайте можливо ми так зробимо, порадимось з Юрієм Віталійовичем, дамо і фракціям, і депутатам, вони будуть формулювати до кого питання, а ви будете відповідати. Так підходить? Тобто, автор запитання формулює до кого, відповідно до кого це запитання і буде відповідати, або Юрій Віталійович, або Василь Сергійович. Так підходить? Тоді буде 25 хвилин від фракцій 15 хвилин від депутатів – це система, яка є в розгляді повного читання. Так буде справедливо. Колеги, спочатку 25 хвилин для запитань від фракцій. 25 хвилин передбачають, що всі шість фракцій і дві групи будуть мати можливість поставити запитання і отримати відповідь. Потім, кому назве автор, потім 15 хвилин від депутатів, це буде справедливо, колеги? Справедливо. Отже, прошу провести запис, спочатку на запитання від фракцій, а потім буде запитання від депутатів. Будь ласка, прошу провести запис.

Отже, від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, Войціцька передає… визначиться між собою. У мене запитання до Генерального прокурора Юрія Луценка. Коли ви прийшли на цю посаду, ви попросили у парламенту зняти недоторканість і дати вам дозвіл на розслідування злочинів Вадима Новинського. Я хотів дізнатися, що зроблено за рік? І, так само, які результати в розслідуваннях справ щодо інших народних депутатів: Бойка, Вілкула, Льовочкіна, Шуфрича. Людей, які вже не є народними депутатами, але були посадовцями в часи Януковича: Лукаш, Каськіва, Захарченка, Іванющенка, Кернеса, Добкіна, Штепи? Дайте відповідь, які результати в цих справах, розслідування по яких вела Генеральна прокуратура. Дякую за запитання. Шановний пане Соболєв, якби ви вчора були в залі, ви б почули частину відповіді, бо одне із запитань я вчора вже відповідав про пана Новинського. Але враховуючи, що ви, нарешті, тут, на робочому місці, я вам повторю для вас особисто. Перше, ви б мали би знати як керівник профільного комітету, що справи Львочкіна, Шуфрича і Каськіва знаходяться в Національному антикорупційному бюро І це правда, і це так. Наприклад, справа Каськіва, яка була витребувана НАБУ від нас на загальну суму ймовірних збитків понад 700 мільйонів, із того часу далі знаходиться в НАБУ без оголошення підозри. У нас залишився маленький уламок цієї справи на 7,5 мільйонів, ми довели її до кінця, пред'явили підозру, провели екстрадицію, доставили пана Каськіва сюди, і він має перспективу в найближчий час постати перед судом. На жаль, якщо НАБУ не пред'явить йому додатковий епізод на 700 мільйонів, він має всі можливості отримати умовний термін покарання, бо повністю компенсував ймовірні збитки, а також має п'ятеро дітей, в тому числі неповнолітніх. Тому я закликаю вас активізувати діяльність Національного антикорупційного бюро в межах вашої компетенції, щоб пан Каськів постав перед судом по всьому комплексу обвинувачень, які йому можна і треба висовувати. Я буду говорити про свою компетенцію. Так, всі справи, які я просив у парламенту і отримав на це дозвіл, знаходяться на фінальній стадії. Наприклад, у пана Новинського залишилось залишити одну-єдину експертизу, після чого його справа з обвинувальним актом піде, очевидно, до одного із судів міста Києва. Друге питання. Справи по всім високопосадовцям Януковича, які знаходяться в нашій компетенції, фактично завершені за рідким виключенням – ми ще не завершили справу Табачника, і в ході дискусії про яку статтю пред'являти щодо пані Лукаш. Всі інші справи: Азарова, Арбузова, Ставицького, Курченка, Курченка, Клименка, самого Януковича, Януковича-молодшого, Якименка, Захарченка – слідство завершено і ми отримаємо… ми очікуємо рішення судів на дозвіл про заочний порядок досудового слідства, а також спеціальний порядок судового слідства. Хочу звернути вашу увагу, що так різко критикуючи ГПУ, варто було б інколи звертати увагу на деталі. Наприклад, пана Ставицького, суд розглядав це клопотання про дозвіл з січня місяця, і лише декілька тижнів назад ми отримали відповідне рішення після неймовірного тиску. Хочу сказати загалом: більшість справ Майдану завершено. Ті, хто не втік – виконавці – знаходяться в судовому розгляді, ті, хто втекли, більшість завершено слідство і ми отримуємо від судів дозвіл на заочне засудження. Фокус суспільства треба перенести на судові засідання. Це не знімає з нас обов'язку далі працювати над залишками так званих "справ Майдану" і "справ Януковича", і ми це обов'язково зробимо. Вважаю величезним проривом і… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. і дозвіл на заочне засудження Януковича, Захарченка і Якименка знаходиться в суді в активній фазі. Йдуть дебати, більше половини матеріалів суд уже заслухав. Як тільки буде дано дозвіл після Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Мельничук Іван Іванович, будь ласка В мене запитання до Юрія Віталійовича Луценка, Генерального прокурора України. По-перше, Юрій Віталійович, висловлюємо вам глибоку підтримку і подяку від більшості депутатів у цьому залі за ваші неймовірні зусилля в плані збереження законності і порядку в нашій державі. Моє питання заключається в слідуючому. Якщо можна, якщо ваша воля, скажіть, будь ласка, чи є в Генеральній прокуратурі України зареєстроване якесь провадження або справа відносно незаконного прослуховування народних депутатів України Національним антикорупційним бюро України? Будь ласка, якщо можна, дайте розширену відповідь. Дякую. Дякую. Шановний головуючий, я просив би мені дати можливість на це відповісти, бо це більш широка відповідь. Перше. Пане депутат Мельничук, я дякую, звичайно, за підтримку, але найважче, що може бути в цій країні, це дотримуватися законодавства, не дивлячись на те, чи це легко, чи нелегко, популярно чи не популярно, я стараюсь це робити в міру своїх можливостей. Бо особливість ситуації нашої співпраці з Національним антикорупційним бюро, я дійсно маю багато проблем із ймовірними порушеннями законодавства, але до останнього часу намагався робити це без зайвого розголосу. Я вважаю це нормальним, молода інституція може виправляти свої помилки без особливого ґвалту на всю країни, а тим більше, як тепер вони вже організували на весь світ. Тим не менше, на жаль, пан Ситник зайняв позицію, ну, більш легку: все, що ми робимо апріорі законно, будь-яка критика, запитання, протоколи, запити є апріорі неможливими. Я не підтримую цю позицію і ось чому. Першою нашою проблемою було дійсно проблема зняття інформації з мобільних терміналів, тобто з мобільних телефонів, на які в свій час НАБУ по одній із

Хто ці люди? Це охорона президента воюючої країни, це народні депутати, це судді, це інші чиновники. Я вважаю, що це могло бути технічною помилкою, закликав до себе пана Ситника. Він сказав, що "у мене все нормально". Кажу: "Шановний Артем Сергійович, ну от же підпис твого керівника. От рішення суду. 17. А от підпис твого керівника…" ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хвилину. Додайте хвилину. ЛУЦЕНКО Ю.В. "…в звіті до СБУ, що знята інформація з 114. Це треба якось владнати". До сьогоднішнього дня це не робили. Чому я кажу про те, що ніколи про це голосно не заявляю? Я сподівався, що парламент таки призначить аудит, і всі ці матеріали я передам йому. Зрозумійте правило… (Оплески) Проблема тих чи інших порушень в будь-якому органі існують, але всі інші органи, включно з ГПУ, знаходяться під контролем тої чи іншої інституції. В Національному антикорупційному бюро немає тих, хто уповноважений на аудит. До сих пір немає. (Шум у Ще раз пояснюю для депутатів. Різниця між прослуховуванням і зняттям інформації є великою. Якщо вам є потреба, роз'ясняю. Знімати інформацію про те, що говориться, за запитом НАБУ… Знімати інформацію про текст розмови за запитом НАБУ згідно закону може і робить СБУ. Якщо є дозвіл суду, відповідний запит, СБУ надає, у тому числі у випадку про ймовірну провокацію хабара свої роздруківки про те, що говорила працівник ДМС. І це законно. НАБУ самостійно за рішенням суду знімає інформацію з мобільних терміналів про те, з ким говорив абонент за його підключення, і де знаходилась трубка (локація) в той чи інший момент. Зняття такої інформації без рішення суду є порушенням конституційних прав, які караються так само, як незаконне прослуховування. Я це точно знаю, бо проходив це сам. Тому я зробив зауваження НАБУ, що це неможливо: 17 дозволів і 114 зняття. Проте реакції нема жодної. Я не хочу руйнувати авторитет і можливості НАБУ. Я – автор Закону про НАБУ, зрештою. Я – людина, яка разом… відчуваю себе на одній стороні барикад. Але боротися із злочинністю незаконними методами рано чи пізно приведе до створення ЧК, яке хоче діяти по якимось окремим недержавним законам. І тому сьогодні, на жаль, я змушений про це говорити і просити комітет розібратися з цим, призначити аудит і зрештою припинити війну в інформаційному просторі, а поставити всіх в один стрій. І база для цього є, ця база називається закон, крапка.

а довідка Державної міграційної служби щодо наявності у першого заступника директора НАБУ пана Углави громадянства іншої країни на момент призначення на посаду першого заступника директора. В принципі, після обнародування цієї довідки зрозуміло, чому саме заступник керівника ДМС стала об'єктом провокації НАБУ. Але менше з тим, чи вживаються органами прокуратури заходи для перевірки і цієї інформації, надання їй належної правової кваліфікації? Якщо не вживаються, прошу вважати мій виступ депутатським зверненням з цього питання. друге питання. Ви згадали в своєму виступі дуже важливий аспект роботи нашої правоохоронної системи. Це роботу, робота в рамках правової допомоги з іншими державами і правоохоронними органами інших держав. У зв'язку з цим хочеться згадати

в якій сказано, що співробітники правоохоронних органів США були впроваджені в Національне антикорупційне бюро України, щоб допомогти у боротьбі з корупцією. Це дослівна цитата. У зв'язку з тим питання, враховуючи дуже творчий підхід Національного антикорупційного бюро до

Дайте можливість уточнити. Репліка, 30 секунд. 13:35:10 ПИНЗЕНИК П.В. Вказано в доповіді: "Співробітники правоохоронних органів США були впроваджені в Національне антикорупційне бюро, щоб допомогти в боротьбі з корупцією". І далі, доповідь ця називається: "Доповідь про допомогу в боротьбі з корупцією у Нігерії, Шрі-Ланці, Тунісі і Україні". Опублікована на сайті державного департаменту. я зараз не можу пригадати, хто з народних депутатів або навіть декілька з них задали мені запит про ймовірну наявність громадянства Грузії у першого заступника директора НАБУ Гізо Углави на момент його призначення. Ми відкрили, зареєстрували відповідне провадження, провели попередні слідчі дії, по результатам яких зараз юристи радяться. Справа в тому, що Гізо Углава написав заяву про вихід з громадянства Грузії до того, як його було призначено, навіть до участі в конкурсі. І згідно грузинського законодавства, в одній частині відповідної статті написано, що це вже є завершеним актом. Інша частина цієї статті каже, що завершенням цього акту вважається момент скасування громадянства. Моя особиста точка але поки що неостаточна і неофіційна, в тому, що Гізо Углава зробив все від нього залежне, щоб вийти з грузинського громадянства. Але чиновники Грузії оформляли остаточний акт уже після цього. Чи носить це ознаки порушення, будуть приймати не я, а відповідні кваліфіковані з юридичною освітою працівники, які зроблять свій висновок. Проте, якщо ви запитуєте мою точку зору, то Гізо Углава, мені здається, став заручником, скажемо так, неоперативного реагування на його заяву з боку відповідних служб Республіки Грузія. Чи є в цьому порушення взагалі конкурсу, ну, будемо розбиратись далі. Друге. Щодо вашого цитування документу, мені він невідомий. В моїй співпраці і з Федеральним Бюро Розслідувань, і в часи Міністерства внутрішніх справ, і сьогодні я ні разу не чув про їхні наміри мати будь-яких впроваджених працівників цієї спецслужби в штатні або нештатні ряди наших правоохоронних органів. Більше того, нещодавно заява і Держдепу і ФБР говорить про те, що вони не мають ніяких акцій на території України або операцій, бо англійською це приблизно… 30 секунд, будь ласка, завершити. ЛУЦЕНКО Ю.В. Я практично впевнений, що вони не мають і впроваджених своїх працівників у ряди НАБУ. Але є одна проблема: згаданої, до наших сусідів Польщі або Румунії Генеральний прокурор наділений правом і обов'язком контролю за законністю будь-яких дій будь-яких правоохоронних органів. У нашому випадку це не так: Генеральний прокурор України, в незалежності від того, яке він прізвище має або буде мати, не має можливості витребовувати для вивчення на предмет закон… будь-якої справи НАБУ. Законодавець позбавив мене такої можливості, тому достеменно вам сказати відповідь на ваше запитання може або САП, або аудит, який вам належить створити. Дякую вам. Від "Батьківщини" Сергій Соболєв. Включіть мікрофон, будь ласка. 13:38:45 СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". Я звертаюсь до голови Служби безпеки пана Грицака. Я спеціально 2 години вам дав можливість підготуватися, виступаючи зранку з трибуни, про те, як ваші працівники відкривали кримінальне провадження проти чотирьох депутатів селищної ради Запорізького району Запорізької області села Наталівка щодо спроби державного перевороту. Ви підготувалися до цієї відповіді? Бо якщо ви це не зробили, я прошу вас відреагувати на це. Кримінальне провадження через рік закрито, визнана абсолютно законність дій депутатів. Ясно, що вони ніякого державного ладу повалити не могли. Одна з депутатів відсиділа 2 місяці і вже 8 місяць знаходиться під домашнім арештом і не може виконувати свої повноваження. Я хочу запитати вас конкретно: як будуть покарані працівники вашого відомства, які відкривали це провадження? Працівники вашого відомства, Юрію Віталійовичу, які продовжували це провадження? І коли накінець… І коли накінець ваші органи будуть займатися тим, чим повинні займатись? І друге. Юрію Віталійовичу, я звертаюся до керівника Служби безпеки. Не забувайте про рішення Європейського суду з прав людини "Фатулаєв проти Азербайджану", де такі слова як "злочинець" і будь-які інші упереджені слова, які ви вживаєте до рішення суду, стали підставою для Азербайджану виплачувати 8 років пану Фатулаєву шалені суми за такі висловлювання. Дякую. Василь Сергійович, будь ласка, включіть мікрофон. 13:40:30 ГРИЦАК В.С. Дякую, пане Соболєв, за запитання. На жаль, я, чесно кажучи, не чув про те, що ви мені, можливо, треба було дивитися телевізор, але я не маю часу дивитися телевізор на роботі. Я обіцяю вам, що я…

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, вчора парламент проголосував за те, щоб запросити керівників САП і НАБУ до Верховної Ради. Їх не було ні вчора, ні сьогодні. Сьогодні читаємо заяву з Вашингтону із прекрасного далека, де кажуть, що вони не приїдуть і в них є важливіші справи, і візит триває керівників НАБУ і САП до 12 грудня. В мене, шановні колеги депутати, до вас просте питання чи забули ви про такий інструмент як парламентський контроль? Можливо, хтось із тих, хто перебуває сьогодні під зовнішнім управлінням забув, що створені гроші на гроші платників податків, що живуть в парламентсько-президентській республіці. Оцей хаос, я звертаюсь до Голови СБУ і до Генерального прокурора, оцей хаос ,який сьогодні і в тому числі в результаті діяльності влади є через те, що ви створювали органи, які перебувають під зовнішнім управлінням, коли директор НАБУ і САП отримують інструкції від вахтера того чи іншого посольства замість того, щоб приходити звітувати в парламент і відпрацьовувати гроші платників податків. Оцей бардак беззаконня, коли ви не можете Саакашвілі обвинуваченого… коли ви Саакашвілі, обвинуваченого в фінансуванні з Москви, з банди Януковича, ви не можете затримати, притягнути до відповідальності, ви демонструєте всьому світу відсутність закону, відсутність порядку і відсутність держави. Я вимагаю від вас продемонструвати світу і українцям, в першу чергу, протилежне: що ми маємо державу, де має бути верховенство права і закону, а не хаосу і беспріделу.

і хочу сказати наступне. За півтора року поки я на посаді прокурора, по-моєму, ніхто не чув про війни між ГПУ, СБУ або МВС. Насправді, у нас дуже багато питань, які ми інколи конфліктуємо між собою, але завжди внутрі приймаємо рішення на основі закону. Я багато працював в правоохоронних органах, але такого спокійного, зваженого і результативного півтора року не пам'ятаю і цим горджуся. Проте Національне антикорупційне бюро від початку вважало себе окремою структурою, яка створена абсолютно ізольована. Якщо їм треба поставити на облік свою прослушку, вони вважають що це неприпустимо. Якщо треба отримати доступ до держтаємниці своїх негласних працівників, вони вважають що це не припустимо. Вони не довірять жодному з нас, жодному з нас. І це означає розвал взагалі законності в діяльності правоохоронних структур. До чого веде незаконна… якась… особливий статус. Згадайте всі про ВЧК КГБ. Ніколи незабуду, перша половина 37-го року ЧК України затримало більше 260 тисяч шпіонів, із них, напам'ять пам'ятаю, 881 японського шпіона в Україні. Ми все це проходили. Я не маю жодних сумнівів, що НАБУ потрібне, воно дуже потрібне як окремий, незалежний, але підконтрольний законний методам орган. І буду все для цього робити. Проте я не можу погодитися з тим, що як тільки НАЗК запитує у пана Ситника те, що має запитати, проти неї порушується кримінальне провадження. Як тільки керівник фінансового агентства КРУ підписує акт про те, що пан Ситник незаконно отримав квартиру, вона отримує кримінальне провадження. Як тільки ГПУ починає порушувати справи, тут же починаються розмови про війну відомств – це шлях в нікуди. І ми сьогодні тут, у парламенті,

на закон, нема більше такого місця. Слово, вибачте, за вами, бо у мене компетенції щодо них закон не передбачає. І останнє, по Саакашвілі. з одного боку розчарований і вчорашніми, і сьогоднішніми нічними подіями. До речі, нічні події абсолютно законні, бо пан Саакашвілі після втечі оголошений в розшук, і СБУ та МВС мають його затримати, і це законна і необхідна дія в будь-якій державі. Але ми могли би бути більш ефективними, тих 12 працівників Служби безпеки України, які вчора везли Саакашвілі на допит, всі учасники АТО, підкреслюю, які пройшли бої, по закону мали відкрити вогонь на враження, але ми думаємо про державу. А Саакашвілі, ховаючись за спинами українців, обдурених і куплених за гроші Курченка, думають тільки про потрясіння цієї держави, про свій особистий комфорт і жадобу своєї влади. Завершуйте. ЛУЦЕНКО Ю.В. Тому я приношу, звичайно, вибачення. Ми й далі будемо думати про державу, інколи навіть не використовуючи всіх наданих нам прав, але Саакашвілі буде затриманий. Найкраще, що він може зробити, якщо він хоча би чоловік, якщо він, дійсно, хоч трошки любить Україну, про що весь час говорить, прийти сьогодні на вулицю Володимирську для дачі показів слідчому. Це єдиний шлях, щоб Україну не знищувати, як він це робить за крадені гроші Януковича, підкуповуючи простих українців, бойовиків і частину народних депутатів тут присутніх, які мені тут квакають. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зараз ми переходимо до запитань від народних депутатів. Народні депутати, хто хоче задати запитання, по-перше, зараз візьміть участь в записі, по-друге, формулюйте, до кого з керівників силових відомств буде йти ваше запитання. І я продовжую засідання до завершення запитань від народних депутатів, 15 хвилин відводиться. І я прошу провести запис на запитання до керівників силових відомств, будь ласка.

Тарас Пастух фракція "Самопоміч". У мене запитання до керівника Служби безпеки. На жаль, на той час, що ви стояли на трибуні, я від вас не почув, які були дії Службою безпеки вчинені і хто поніс відповідальність за майже чотири роки проведеної антитерористичної операції? Скільки було притягнуто тих, хто витягував людей на референдуми так звані? Скільки було тих людей, які закликали про ту "Русскую весну" на території України? Яким чином сьогодні Служба безпеки бореться з тією так званою контрабандою через лінію розмежування, що сьогодні магазини в так званих ,"ДНРах" і "ЛНРах" наповнені українськими товарами, хоча діє рішення Ради національної безпеки і оборони про заборону будь-якого переміщення товарів на непідконтрольну територію? Скажіть, будь ласка, скільки громадян Російської Федерації, які знаходяться на службі в Збройних Силах, спецпідрозділах затримані Службою безпеки і сьогодні по відношенню до них відбуваються якісь процесуальні дії чи можливо справа розглядається в судах? Скільки нарешті… Завершили. Будь ласка, мікрофон пану Грицаку. 15 секунд, будь ласка, пану Пастуху. Дайте, будь ласка, відповідь, скільки нарешті за майже чотири роки є судових рішень по статті "Тероризм"? Тобто це фактично стаття, якою займається власне тільки Служба безпеки, скільки людей нарешті вже починає відбувати покарання? Дякую за запитання. Я почну все-таки з себе, із Служби безпеки, з нашого відомства. На жаль, дуже прикро, що майже, я думаю, всім буде ця статистика цікава, що майже 1 тисяча 300 співробітників Служби безпеки України це, в першу чергу, це главк по Криму і СБУ у Донецькій та Луганській областях зрадили присязі, і перейшли на бік ворога. За всіма фактами цієї зради ведуться кримінальні провадження військовою прокуратурою. Що стосується Служби безпеки в цілому, то я можу сказати те, що на сьогодні щодо співробітників Служби безпеки, нами або з нашими матеріалами, як правило за нашими матеріалами, військовою прокуратурою порушено 84 кримінальні провадження. Боюсь помилитися на одиничку-двієчку, 22-25 співробітників отримали вироки судів, 55 оголошено про підозру, інші перебувають на розгляді в судах. Я не знаю, чи є із інших правоохоронних органах або відомствах випадків, коли ми самі документуємо свою злочинну діяльність. Я починаю все-таки із своїх, затримується полковник СБУ, начальник контррозвідки одного із регіональних наших органів і потім йде в тюрму – це нормально, чи не нормально? Стаття тероризм, я обіцяю, пане Пастух, знову ж таки, як обіцяв і пану Соболєву до завтра дати вам статистику тих… секундочку, на сьогоднішній день, я вам маленьку таку статистику скажу, всього закрито в'їзд в Україну особам за загрозою національній безпеці більше 5 тисяч осіб. Із яких більше 2 тисяч, громадян Російської Федерації. Точно так же ряд громадян Російської Федерації притягуються до кримінальної відповідальності за терористичну і диверсійну діяльність. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, наступне запитання від народного депутата Берези Борислава. 13:51:27 БЕРЕЗА Б.Ю. Юрій Віталійович, у мене запитання саме до вас. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що пан Саакашвілі об'явлено у розиск, а чого його шукати, він вчора тут… ви виступали тут, він виступав там, можна було заарештовувати вчора. Зараз, він теж не дуже ховається, що будете робити далі, якщо він і далі не буде приходити з явкою якоюсь чи інше? У мене дуже цікаве запитання, розганяти натовп ви не можете, тому що тут не Грузія. Це він міг колись розігнати натовпи і кров'ю залити вулицю, а ми не можемо, дійсно, не можемо, тому що це підштовхне… і буде дуже погана ситуація, ви це розумієте. Тому, як ви будете виходити з цієї ситуації, по-перше? Що ви будете робити, якщо він і далі не буде приходити до вас? І третє, скажіть мені, будь ласка, взагалі чи будуть і далі це шоу з його біготнею по Києву продовжуватись? Дякую. Дякую, пане Борислав Береза. Перше. Сьогодні вся відповідальність за затримання згідно закону апатрида Міхеїла Саакашвілі лежить на оперативних підрозділах МВС та СБУ, що вони роблять і будуть робити, поки його не затримають. При цьому їм і мною, і їхнім керівництвом поставлено завдання, що при цьому має бути максимально м'яка ситуація щодо інших громадян України, бо на відміну від Саакашвілі, ще раз повторюсь, ми думаємо про Україну, а не про його особисті амбіції. Друге. Так, правда, що він діяв у свій час зовсім по-іншому. Да, мій друг, міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі знаходиться уже багато років у тюрмі, в тому числі його звинувачували у силових діях щодо демонстрантів, де пролилося достатньо багато крові. Міхеїл Саакашвілі, який всім тут розказує, як він реформував правоохоронну систему і судову систему Грузії, ховається від ними ж створеної, як він каже, європейського гатунку чесної і непідкупної грузинської Феміди, ховаються тут провокуючи українців на повторення подібних грузинських подій. Поки я на свій посаді буду робити все, щоб таких кровавих провокацій він не зміг здійснити. І ті, хто його оточують, які скуповують перед заявленими мирними акціями протесту зброю, вибухівку, які готують захоплення Верховної Ради, не змогли цього реалізувати через нашу принципову, можливо, не дуже показну діяльність. Вона ефективна, тому що про неї знає мало хто. Що буде далі з Саакашвілі, залежить від нього, бо сьогодні поліція абсолютно законно прийшла, щоб його затримати і доправити до слідчого, але він з групою бойовиків, які його оточили, захопили комітет Верховної Ради, що знаходиться на території готелю "Київ", виламали двері, викинули звідти одного працівника УДО, який охороняв державне приміщення, і там зволили відпочивати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, наступне запитання… дайте… на вимогу залу, будь ласка, завершуйте. 13:54:45 ЛУЦЕНКО Ю.В. Це зареєстровано як кримінальне провадження і цьому також буде дана оцінка. Але ми терпеливі, скільки б вірьовочці не витися, все рівно вона приведе до слідчого. Це точно буде!

Шановний пане Василю, у мене до вас запитання. От ми читаємо в пресі, як ФБР у Сполучених Штатах викриває втручання Росії через соціальні мережі в американські вибори, ми читаємо про вплив на вибори у Федеративній Республіці Німеччина. Ми можемо лише уявити, який вплив відбувається на внутрішню політику в Україні, порівняно з тими країнами, бо ми ведемо війну. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявляє, що в неї недостатньо повноважень для того, щоб припинити антиукраїнську пропаганду на телеканалах. Що відбувається в соціальних мережах? Якщо цих повноважень мало вам, може, якийсь закон ми повинні прийняти з цього приводу? І ми готові це зробити, але подайте такий законопроект. І коротке запитання: що відомо про розслідування замаху на колегу Мосійчука біля телеканалу "Еспресо", під час якого шкода була завдана і здоров'ю журналістів? Дякую. Дякую за питання. Хочу нагадати всім, що профільним органом, який забезпечує безпеку державних інформаційних ресурсів, є ДСТЗІ, який очолює Леонід Євдоченко. однозначно працюємо в тому напрямку, в структурі Служби безпеки діє департамент, який опікується проблемою кібербезпеки держави. Більше того, в цьому році ми реалізували перший етап Трастового фонду НАТО, тримачем якого є Румунія, і створили свій ситуаційний центр, дубль якого функціонує в системі ДСТЗІ. Ця робота ведеться доволі ефективно. На сьогодні ми брали участь у розслідуванні багатьох кіберінцидентів. Багатьох кіберінцидентів. В нас є напрацьовані хороші матеріали. На жаль, в більшість, я можу сказати так, це буде не зовсім огульно, але правда: в більшості випадків ми, дійсно, бачимо сліди Російської Федерації в кіберспрямуваннях або загроз державним інформаційним ресурсам ресурсам України з боку Росії. Ви самі бачите величезну кількість "мінувань", які проводяться, звичайно, скажемо так, потужними хакерськими угрупуваннями, деякі з них стоять на службі у спецслужб Російської Федерації, знов ж таки, в нас є підтвердження цієї інформації. Так, нам потрібно підсилення нашої спроможності в цьому напрямку, але, в першу чергу, нам потрібно підсилити саме технічну спроможність і ми надіємося на підтримку уряду, на підтримку, в першу чергу, фінансову для того, щоб побудувати надійну систему виявлення на ранній стадії кіберінцидентів. Що стосується справи Мосійчука або замаху на народного депутата Мосійчука. Так, ми розслідуємо ці матеріали і у нас є значні просування по цій справі. Я вам доповім однозначно, коли ми будемо мати в руках того, кого ми вважаємо на сьогодні

Включіть мікрофон, будь ласка, Пацкану. 13:58:33 ПАЦКАН В.В. Шановний Василь Сергійович, Юрій Віталійович, питання буде, напевно, до обох, двох. Але перед тим, як задати запитання, я би хотів висловити подяку від себе і, напевно, від багатьох колег працівникам Служби безпеки, а саме, спецпідрозділу "Альфа", які стали заручниками політики у вчорашній операції. Юрій Віталійович, вчора ви виступали з трибуни і ви наголошували нам про ряд статей щодо пана Міхеїла Саакашвілі. Будь ласка, чи є в звинуваченні або в статтях, в провадженнях створення злочинного угрупування саме Міхеїлом Саакашвілі? Чи за якимись іншими статтями слідчі Служби безпеки України збираються притягувати до відповідальності Міхеїла Саакашвілі? І я би вас дуже попросив, ми почули точку зору Генеральної прокуратури України, Служби безпеки і були б, хотіли би почути все-таки точку зору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро. (Шум у залі) Я прекрасно розумію. Нам треба так зробити, щоб ми почули і їхні так само точки... ласка. ПАЦКАН В.В. Пане Голово, прошу так само запросити цих керівників. Щоб ми почули так само точки зору цих відомств. Дякую. Дякую. Запросив сьогодні офіційним листом двічі від Верховної Ради України. Будь ласка, відповідь. Шановні колеги! Я вчора, мені здається, неодноразово оголошував, що Міхеїлу Саакашвілі було в присутності адвоката вручено протокол про затримання для доправлення до слідчого, де йому мала бути вручена підозра по статті 256 "Сприяння членам організованого злочинного угрупування". 256-а. Сам Саакашвілі не підозрюється ні вчора, ні сьогодні в створенні злочинної організації, ніяких інших статей йому наразі слідчий не вважає за можливе пред'являти. У зв'язку з втечею вчора Саакашвілі, в зв'язку з тим, що він перебуває в розшуку сьогодні законом в установленому порядку на його місце проживання, а також до його захисту направлена підозра. Фактично до кінця дня вона буде вважатися такою, що вручена. Тому статус Саакашвілі буде вже після завершення цих дій як підозрюваного у статті 256 "Сприяння злочинній організації". Паралельно хочу вам сказати і про наступне ваше запитання про законність САП, НАБУ і так далі. Шановні колеги, все достатньо просто. Я описав вам ряд… неповний, правда, ряд порушень, з нашої точки зору, чинного законодавства при діяльності НАБУ. Два шляхи є для розв'язання цієї ситуації: або відновити законність, або діяти по прецеденту Національного антикорупційного бюро Польщі, перший керівник якої знаходиться у в'язниці за порушення законів у тому числі провокування хабарів. От є два вибори. Я – за перший. Ви ж знаєте, що я – людина яка ніколи не хоче зайвий раз чужих страждань, але треба відновити законність, іншого шляху не буде.

через залякування можливими неприємностями членам моєї родини, – все рівно не зійду з своєї позиції. Закон обов'язковий, в першу чергу для правоохоронних структур. Ті, хто борються з злочинністю, мають виявляти злочини, а не скоювати їх. (Оплески) І ми маємо це досягти, надіюся, разом з вами. При цьому окремі недолугості закону має виправити… Дякую вам. І останнє запитання. Лишилося вже менше хвилини, тому це останнє запитання від Скуратовського Сергія Івановича, але він передає запитання Олегу Валерійовичу Ляшку. І сформулюйте, кому це запитання, будь ласка. Для того, щоб відновити законність в Україні, люди повинні бачити, що влада починає з себе, що влада спрямовує всі свої дії на те, щоб в українців росли доходи, була справедливість, щоб була незалежна судова система, щоб не треба було влаштовувати акцій протесту. Чому московська агентура Саакашвілі і ті, хто його підтримує за гроші банди Януковича, чому вони мають успіх? Чому за ними йде частина людей? Тому що ці люди не можуть знайти справедливості в судах, не можуть знайти правди. От зараз ми всією фракцією повернулись з Вищого адмінсуду. Спеціально блокують рішення ЦВК адмінсуд для того, щоб не дати можливості зареєструвати нового народного депутата. Ви розказуєте про судову реформу, яку провів наш великий Президент? Я хочу вам повідомити, вчора головою касаційної господарської інстанції Верховного Суду обрали Богдана Львова, такого великого реформатора-хабарника, на якому печатки немає де ставити.

У першу чергу треба припинити приводити сюди оцих зайд-іноземців замість того, щоб українській молоді дати можливість себе реалізувати, а потім створюють проблеми для всієї країни. Тому я вимагаю, щоб парламент став площадкою, який контролюватиме всіх: і ГПУ, і СБУ, і САП, і всіх інших. Коли нам посилають привет… ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, це було останнє запитання. І тому я рекомендую, щоб і керівник Герпрокуратури, і керівник Служби безпеки, можливо, прокоментували. І щоб ми на цьому завершили заслуховування. Будь ласка. 14:05:14 ЛУЦЕНКО Ю.В. Ну, власне, зрозуміло, що це питання риторичне. дивно, сьогодні вже другий раз погоджуюсь з Олегом Ляшком. Я вже півтора року також кажу, державі потрібна площадка справедливості. Незалежний, об'єктивний і швидкий суд. На жаль, у всіх районних судах столиці є від чотирьох до шести суддів. І цього явно недостатньо для швидких процесів. Закон забороняє мені обговорювати їхні ділові і професійні якості. Але, я думаю, ви всі думаєте те саме, що і я. Ми потребуємо нових чесних і професійних суддів. І в цьому я повністю згоден. Єдине, що хотів би сказати. Да, люди повірять у справедливість швидше, коли будуть реалізовані кримінальні провадження проти діючих сьогодні високопосадовців. І я маю назву Генеральний прокурор України, але позбавлений можливості підписувати підозру діючим керівникам, які зловлені на корупції! Ви забрали її у мене. Тільки Національне антикорупційне бюро сьогодні може підписати, наприклад, підозру, проект якої я їм надіслав три тижні тому щодо діючого керівника Фонду держмайна. Він підписав документ, який дозволив вкрасти, приватизувати незаконно 500 квадратних метрів на Хрещатику! Але, я, Генпрокурор, не можу йому оголосити підозру! Тому, шановні колеги, успіх буде у того, хто буде йти вперед і опиратись на співпрацю. Я до неї відкритий, як до парламенту, так і до всіх правоохоронних органів, включно САП і НАБУ. Закликаю всіх до роботи на результат і припинити шоу і перекидання словесними баталіями, особливо між керівниками силових структур. Дякую всім за увагу і розуміння. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Генеральному прокурору України Юрію Віталійовичу і керівнику Служби безпеки Василю Сергійовичу Грицаку за участь у слуханнях. І зараз я ще надаю слово для повідомлення Ірині Геращенко і після того я закрию ранкове засідання.

Але, користуючись нагодою і розуміючи, що ми не все зараз з вами можемо говорити публічно, я хочу звернути вашу увагу на те, що ви знаєте, що є сили і політики, які намагаються протистояти цьому дуже важливому звільненню. Я прошу вас протидіяти зараз дуже жорстко будь-яким спробам зірвати питання звільнення заручників, яке має відбутися у рамках реалізації Мінських угод і роботи мінських груп у співпраці з СБУ і ГПУ. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І дякую всім народним депутатам, що ми сьогодні змогли прийняти важливі закони, провести слухання. я хочу побажати всім народним депутатам плідної роботи у комітетах. Нагадую, завтра у нас передбачено прийняття бюджету, тому ще раз наголошую бюджетному комітету про якісну підготовку документу, щоб завтра ми могли плідно попрацювати. Успішної роботи у комітетах. А ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. І нагадую, що о 3-й годині відбудеться Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди відзначення 100-річчя проведення першого Курултаю кримськотатарського народу. І запрошую всіх депутатів взяти участь в Урочистому засіданні. Дякую. І до зустрічі. Дякую.